jeg gleden av å legge fram et representantforslag om å styrke Norges bilaterale forhold til Republikken Kina (Taiwan). [10:02:13]: På vegne av representantene Hadle Rasmus Bjuland, Dag-Inge Ulstein og meg selv har jeg gleden av å fremme et forslag om et bedre og mer nyansert informasjonstilbud under svangerskapet.

Presidenten vil foreslå Stein Erik Lauvås. – Andre forslag foreligger ikke, og Stein Erik Lauvås anses enstemmig valgt som settepresident for dagens møte.

Videre vil det – innenfor den fordelte taletid – bli gitt anledning til inntil fire replikker med svar etter partienes hovedtalere og inntil sju replikker med svar etter innlegg fra medlemmer av regjeringen. De som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter.

for sak nr. 4): Planen vi behandler i dag, Nasjonal helse- og samhandlingsplan, er en av de største og viktigste sakene vi har på helsefeltet i denne stortingsperioden.

gjøre det. Norge er langt og kupert. Samtidig bor det folk i hele landet. Det er viktig, og sånn skal det være. Derfor må vi sikre at folk skal få tilgang til gode helsetjenester av høy kvalitet når de trenger det, med fagfolk som har lyst til å jobbe i sykehusene og kommunene våre, der folk bor. Vi ser at ventetidene har gått i feil retning siden 2017, og de er for lange. Samtidig ser vi at man mange steder sliter med å få tak i nok fagfolk. Det krever at vi tar grep, og jeg er glad for at helseministeren, sammen med partene i arbeidslivet, så tydelig har satt reduksjon av ventelistene høyest på agendaen. Det er en naturlig oppfølging etter at fastlegeordningen nå peker riktig vei for første gang på veldig mange år. I arbeidet med denne planen har det vært gjort mange store arbeider. Både helsepersonellkommisjonen og sykehusutvalget må nevnes, og mange av de utfordringene som utvalget peker på, blir løftet i denne planen. Det virker som om det er stor enighet knyttet til hva som er våre største utfordringer, og det er tilgang på nok folk med rett kompetanse, at sammenhengen mellom tjenestene ikke er god nok, og likeverdig tilgang på helse- og omsorgstjenester i hele landet. Vår viktigste oppgave er å sørge for at folk i hele Norge skal få tilgang til gode helsetjenester av høy kvalitet nær seg når de trenger det. Vi skal fortsette å satse på vår felles helsetjeneste og sørge for at ventetidene går ned. Stadig flere får fastlege, og våre eldre sikres mer trygghet og valgfrihet. Sykehusene våre skal ha sterke fagmiljøer og høy kvalitet, og folk i hele landet skal sikres et godt helsetilbud. Vi skal forebygge mer, og de som trenger omsorg og behandling, skal være trygge på at de får dette med god kvalitet i det offentlige. Vår felles helsetjeneste skal være den beste helseforsikringen vi har. Planen vi behandler i dag, møter en del av disse utfordringene med seks hovedgrep, nemlig tiltak for å rekruttere og beholde personell med riktig kompetanse. Her vil jeg særlig framheve fagarbeiderløftet, oppgavedeling og at vi har et godt arbeidsmiljø. Vi skal endre finansieringsordningene, og på norsk betyr det mer rammefinansiering, sikre at sykehusene får full dekning av demografiutvikling og gjøre investeringene enklere. Vi skal prøve ut og innføre nye organiseringsformer. Her kan jeg nevne samhandlingstilskudd og at vi skal viske ut skillene mellom stat og kommune innenfor BUP og føde og barsel. Vi skal ha en ny strategi for digitalisering av helseog omsorgstjenestene. Her har vi helseteknologiordningen, som allerede er svært godt tatt imot av kommunene, og vi skal ha digitale løsninger som forenkler, og som sparer personell. Vi skal ikke spare personell fordi vi skal kvitte oss med personell, men fordi vi trenger flere enn dem vi har. Vi skal forenkle og tydeliggjøre regelverket. Vi skal rett og slett sikre at fagfolk kan være fagfolk, og at de ikke driver med byråkrati. Til slutt skal vi legge til rette for en attraktiv og framtidsrettet allmennlegetjeneste. Vi skal fortsette det gode arbeidet som er gjort med fastlegetjenesten, som vi vet er det aller viktigste bolverket også mot ventetidene i sykehusene. Jo fortere man får behandling, jo bedre er det. Målet med alle disse grepene er tydelig: Vi skal fortsatt ha en helsetjeneste i verdensklasse, samtidig som vi skal få ventetidene Det betyr en del nye ting, men det betyr også å bygge videre på den tjenesten vi har, med en sterk offentlig helsetjeneste, som selvfølgelig skal spille på gode tjenester fra både ideelle og private aktører. Det har vi gjort til alle tider i Norge, og det skal vi fortsette med, men det krever én ting, nemlig at det er det offentlige som har begge hendene på rattet. De ulike delene av helse- og omsorgstjenesten må henge bedre sammen. Det er for mange pasienter og brukere som opplever at de ikke gjør det i dag. Det må bli enklere for kommuner og sykehus å samarbeide om gode, sammenhengende pasientforløp med utgangspunkt i lokale behov og vurderinger. Derfor styrker vi arbeidet med samhandling. Ingen skal være kasteball i vår felles helsetjeneste, og derfor er det riktig og viktig, og godt mottatt i kommunene, at regjeringen har lagt fram en nasjonal helse- og samhandlingsplan og ikke en nasjonal helse- og sykehusplan, som det tidligere het. Ordvalget er ikke tilfeldig.

[10:09:52]: Situasjo- nen i norsk helsetjeneste er krevende nå. Sykehus sliter, økonomien er vanskelig, og 250 000 mennesker venter på helt nødvendig helsehjelp

sykehusene til bedre arbeidsgivere Derfor har ikke Høyre noen tro på at dette vil løse utfordringene for så mange pasienter som nå trenger behandling. Hvilke tiltak mener representanten Vasvik er de viktigste for å få ned ventetidene? Og neste sommer, 1. juli, hva håper helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet at ventetidene er for pasientene [10:10:53]: Jeg er glad for at planen er lest nøye. Jeg gleder meg til å høre Høyres løsninger, for det er litt for mye de ikke har tro på, og litt for vanskelig å skjønne hva som er de andre alternativene. Jeg tror at pakken her er viktig, i tillegg til ventetidsløftet som statsråden har fått løftet fram. Her har en for første gang fått alle partene i Sykehus-Norge til å løfte i samme retning, og jeg tror det er helt avgjørende. For å lykkes med det må man også ha bedre finansiering på plass. Vi må sikre at folk har lyst til å jobbe i vår felles helsetjeneste. Det gjør vi her, og har allerede gjort, og som nevnt går fastlegetallene riktig vei. Det er flere leger som ønsker å bli fastleger nå, enn det har vært på veldig mange år. Det er også et viktig element for å få ned ventetidene. Så tror jeg at det å si hva ventetidene skal være til neste sommer, er en krevende øvelse

Det er på denne regjeringens vakt at ventetidene har økt, og det viser med all tydelighet at de løsningene som Arbeiderpartiet i regjering forfekter, fungerer veldig dårlig for pasienter som lever med smerter og utrygghet og kanskje er sykmeldt fordi de venter på behandling. Derfor er det viktig

at et samlet fagfelt er veldig fornøyd med ventetidsløftet. Jeg observerer at de er villige til å brette opp ermene og har troen på det som skjer. Så kan vi godt stå her og tro at vi vet bedre. Jeg har tiltro til fagfolkene våre. Bård Hoksrud

siden forrige gang Arbeiderpartiet satt i regjering, i 2013. Det har skapt store konsekvenser for kvinnelidelser. Ved Haukeland universitetssykehus er eksempelvis ventetiden 68 uker for å få operasjon for å reparere skade i underlivet etter fødsel. fjerning av livmor og prolaps i underlivet har over 60 ukers ventetid. Det er over et år med venting for kvinner i en ganske sårbar situasjon. De rekordlange ventetidene for å få behandling fører til at forskjellene i Helse-Norge øker. Stadig flere med god råd kjøper behandling eller får dekket dette gjennom helseforsikring via arbeidsgiveren. Privat helsehjelp burde ikke være noe kun for dem som har råd til å betale det selv, men også for vanlige folk. Den rette medisin for å unngå et todelt helsevesen er å benytte ledig kapasitet hos de private sykehusene og la det offentlige dekke kostnadene. Hvorfor vil ikke Arbeiderpartiet redusere forskjellene i Helse-Norge? vil vi. Representan- ten nevner Haukeland. Der har vi alle sett i avisene og media de siste ukene at det er utfordringer. Jeg ser også at ledelsen har tatt tak i det. Det er jeg glad for.

si at fordi jeg, mann på 45 år, har lyst til å gå Birken fortere, skal jeg gå til Aleris og bruke helsepersonell. Jeg tror kanskje ikke det hadde hjulpet meg i Birken, men allikevel, det er nå så. Poenget er at vi er nødt til å ha prioriteringer ut fra det offentlige helsevesenet. Vi skal bruke private og ideelle, men da må det offentlige ha begge hendene på rattet. Jeg hørte veldig godt hva representanten sa. Det er sånn at konsekvensen av den politikken som han og hans parti fører, er at helsekøene øker for hver dag som går, og de har gjort det siden de rød-grønne overtok. Så sier han at vi bruker ca. 16–17 mrd. kr på private og ideelle. Jeg må be om at representanten dokumenterer det. Jeg har sendt spørsmål til helseministeren og bedt om å få dokumentasjon fordi jeg hører at Arbeiderpartiet bruker de Det er klart at private, ideelle og kommersielle ikke får 16–17 mrd. kr. Det er avtalespesialister og masse annet. Hvorfor driver Arbeiderpartiet hele tiden prater mot det de vet er fakta, i stedet for å forholde seg til fakta og hvor liten den private, kommersielle biten er? Og ikke minst: Hvorfor er det bedre at folk står i kø, enn at de faktisk får hjelp og behandling når kapasiteten er der?

Hovedmålet til statsråden er helt tydelig: Ventetidene skal ned. Da skal vi – som et annet parti her sier – bruke alle gode krefter. Og ja, vi skal bruke alle gode krefter på det offentliges premisser. Det skal vi gjøre.

leder): Støre-regjeringen har valgt å legge frem en nasjonal helse- og samhandlingsplan som forsøker å favne om hele helsetjenesten og samhandling mellom nivåene. Høyre mener denne planen ikke lykkes med å løse de mest kritiske utfordringene i helsetjenesten i dag: at 250 000 pasienter venter på helt nødvendig helsehjelp, og at arbeidsbelastningen på sykepleiere og leger er så høy at de forlater yrket. Støre-regjeringens helse- og samhandlingsplan er oppskriften på lengre ventetider. Da Høyre i regjering endret finansieringen av sykehusene for å belønne aktivitet, sank helsekøene, og flere fikk hjelpen de trengte. I en tid med 250 000 pasienter i helsekø er det oppsiktsvekkende at Støre-regjeringen gir sykehusene mindre betalt for å behandle flere pasienter. Det er feil medisin til feil tid. Vi frykter at pasienter må vente enda lenger på helt nødvendig helsehjelp. Større innsats og klarere mål om oppgavedeling må på plass. Vi må bruke all den kunnskapen en lang rekke autorisert helsepersonell har, farmasøyter, fysioterapeuter, sykepleiere, helsefagarbeidere, helsesekretærer – listen er enda enda lengre. Tverrfaglig samarbeid må fremover bli svaret nesten uansett hva spørsmålet er. Høyre fremmer sammen med flere partier konkrete forslag om dette i dag. Regjeringen vet at det er behov for mer fleksible arbeidstidsordninger. Likevel nøler den. Langvakter ble mulig gjennom en endring i arbeidsmiljøloven vår regjering gjennomførte i 2015 – til høylytte protester og advarsler fra Arbeiderpartiet den gangen. Nå ser vi at det øker heltidsandelen, reduserer arbeidsbelastningen og bidrar til mindre sykefravær og større kontinuitet i pasientbehandlingen både i sykehjem, i sykehus, på akuttmottak, i operasjonsavdelinger og på medisinske sengeposter. Nå burde regjeringen ha satt fart og sørget for at partene inngår langsiktige avtaler om dette. Noe annet lover ikke godt, verken for helsepersonell eller for pasienter. Flere av regjeringens hovedgrep i meldingen bærer preg av en vente-og-se-holdning – mer av det enn av handlekraftige endringer. Meldingen er full av nye utrednings- og vurderingspunkter. Det har ærlig talt verken helsepersonell eller pasienter tid til å vente på. I realiteten har Støre-regjeringen levert tre tapte år på både rehabilitering og kvinnehelse. Selv ett år og tre måneder etter at kvinnehelseutvalget la frem sin utredning, som dokumenterte den alvorlige og systematiske forskjellsbehandlingen kvinner opplever i helsetjenesten, og etter at Stortinget påla regjeringen å kvittere ut konkrete tiltak for kvinnehelse i nettopp denne meldingen, leverer regjeringen nesten ingenting. Det samme gjelder rehabilitering. Forrige helseminister la tydelig vekt på at Stortinget skulle ta stilling til fremtiden for rehabiliteringsfeltet i denne meldingen. Dersom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV mener alvor med sine merknader, bør de støtte forslagene nr. 2– 4 ved votering i dag. Det er eneste mulighet for å få reddet viktige rehabiliteringstjenester fra helseforetakenes kuttliste og eneste mulighet for å unngå at kommunene får uhensiktsmessig store oppgaver over natten, uten midler eller nok kompetanse til å løse det. Vår helt konkrete oppfordring til regjeringen er å ta godt vare på alle de ideelle og private institusjonene har bygget opp gode faglige rehabiliteringstjenester – de fleste av dem ute i distriktene: Riv ikke ned disse fagmiljøene, slik dere gjorde med gode fagmiljøer innen rus og psykisk helse da dere fjernet fritt behandlingsvalg. Regjeringen legger opp til endringer i finansieringssystemet. Å kompensere fullt ut for økte demografikostnader i budsjettene hvert år er en endring Høyre støtter, men det er ikke en endring som alene gir økt pasientbehandling, noe også de regionale helseforetakene trakk frem under komiteens høring. Det er de årlige bevilgningene over statsbudsjettet som avgjør sykehusenes økonomiske handlingsrom. Daværende helseminister Kjerkol presenterte endringene regjeringen ønsket for en ny rentemodell og lavere egenkapitalkrav, som milliarder spart for sykehusene i fremtiden. Det er derfor rimelig oppsiktsvekkende at regjeringspartiene og SV i dag fremmer helt nye forslag om å utrede dette nærmere, uten noen tidsfrist for når utredningen skal ferdigstilles. Det har ikke skjedd store endringer i norsk økonomi de siste tre månedene, og det er kritikkverdig at en regjering som snart har styrt i tre år, ikke leverer på å sikre noe så viktig som sykehusenes overordnede rammebetingelser for investeringer og lån. Pilene peker feil vei med Støre-regjeringen. Sykehus går med underskudd, samarbeidet med private og ideelle er tatt ned, og ventetidene er økt med to uker på to år. For Høyre vil alltid den offentlige helsetjenesten være bærebjelken, men vi vil også alltid se de private og ideelle som en del av løsningen – for å ha kapasitet og kompetanse å lene seg på, både i kriser og i hverdager.

jeg leste innstillingen og så at Høyre ikke helt klarer å bestemme seg for om de er for eller mot en godkjenningsordning for private helseaktører. De skriver at de vil avvente å ta stilling, og det er jo en ærlig sak. I går var jeg på besøk hos Aleris. Det hadde kanskje ikke representanten Trøen trodd, men det var jeg. Som Norges største private sykehus er de opptatt av at vi skal kunne ha noen minstekrav til kvalitet gjennom f.eks. en godkjenningsordning. Mitt spørsmål til representanten Trøen blir da: Vil Høyre være med på å stille noen kvalitetskrav for at private skal kunne drive sykehus, eller skal det fortsatt være sånn at det er lettere å starte privatsykehus enn å få skjenkebevilling på den lokale puben? [10:24:31]: Det siste først: Jeg tror kanskje representanten Vasvik må tenke seg litt om når han sammenligner helseinstitusjoner med puber og kafeer. Det er et strengt rammeverk for puber og kafeer også, men helseinstitusjoner har særskilte

ikke kan ta stilling til, er et forslag som regjeringen og SV legger frem, hvor de sier at de vil innføre «mekanismer der staten har mulighet til å legge begrensninger på etablering av nye kommersielle helseaktører». nyetableringer, av beredskapshensyn eller mangel på helsepersonell, vil gå på bekostning av den offentlige helsetjenestens evne til å gi forsvarlig helsehjelp.» For oss er det noe helt annet enn en registreringsordning, som vi har fremmet forslag om i Stortinget, og som Arbeiderpartiet stemte imot, fordi vi mener at det er viktig å vite hva slags type helsebehandling som gis i Norge. Men en slik godkjenningsmodell, med denne typen innhold, er det helt umulig for oss å ta stilling til.

kanskje ikke sånn at ISF var det mest geniale av alt, for det gikk allikevel feil vei. La nå det være politisk polemikk, men sykehusutvalget, som da besto av våre fremste helseøkonomer og fagfolk, sier at det å ha for høy ISF-grad er feil. I utgangspunktet vil de jo ha full rammefinansiering. Vi tar nå en tydelig retning. Det har vi gjort i regjering. Hva vet representanten om finansiering av sykehusene våre, som våre fremste helseøkonomer ikke vet? Det er uli- ke meninger om innsatsstyrt finansiering, men vi viste jo i regjering at 50 pst. innsatsstyrt finansiering og 50 pst. rammebevilgning fikk ventetidene ned. Det ga veldig mange sykehus og veldig mange sykehusansatte til å gjøre en særlig innsats. Jeg har møtt kirurger som sier at det motiverer dem å vite at når de skal ha kveldspoliklinikker eller lørdagsåpne poliklinikker, bedrer det også økonomien til sykehusene at de gjør en ekstra innsats. For å være helt ærlig er innsatsstyrt finansiering også en stor tillitserklæring til helsepersonellet,

Er det sånn at dei ikkje skal ha gjensidig involvering, eller at ein ikkje skal sjå på organiseringa av Sámi klinihkka? Er det sånn at me ikkje skal ha desentralisert behandling innan psykisk helse eller rehabilitering? Og er det sånn at me skal ha auka innsatsstyrt finansiering og mindre rammetilskot, som kvinnehelseutvalet meiner me skal ha? jeg uttalte at det Høyre vil innføre dersom vi kommer i regjering, er en egen nasjonal helse- og sykehusplan. Det er jo det som er forskjellen på denne regjeringens samhandlingsplan og vår nasjonale helse- og sykehusplan. Da vi la frem våre to nasjonale helse- og sykehusplaner, ga de Stortinget veldig godt grunnlag for å være med og demokratisk forankre hvordan vi skal styre hele spesialisthelsetjenesten i årene fremover. Det regjeringen gjør med denne meldingen, er å favne veldig bredt, og så er spørsmålet: Er det klokt? Får man tatt tak i de aller, aller viktigste utfordringene innen samhandling, i spesialisthelsetjenesten, eller på rusfeltet, f.eks., som knapt er nevnt i denne planen i det hele tatt, men som selvfølgelig er en like viktig del av spesialisthelsetjenesten som kommunehelsetjenesten? Vi vil gjeninnføre Nasjonal helse- og sykehusplan. Marian Hussein Det er interessant å høre representanten Trøen fortelle om kirurger som blir motivert av Jeg kan ikke huske å ha møtt kirurger som har blitt det, så det må være én sånn kirurg. Jeg leste også et avisoppslag i forrige uke hvor representanten og Erna Solberg var ute og mente at økonomiske insentiver for å behandle måtte til. Jeg kjenner knapt ett eneste helsepersonell som mener at økonomiske insentiver er det som får dem opp om morgenen for å yte helsehjelp. Det vi så da høyreregjeringen styrte, og det vi har sett av kunnskapsgrunnlaget fra kvinnehelseutvalget, er at ISF-styringen systematisk nedprioriterer kvinnehelse og psykisk helsevern. Så spørsmålet til representanten er: Hvordan vil hun sikre

Det er motivasjonen for helsepersonell. Så er det klart at det nok har vært rimelig tungt for mye helsepersonell i disse snart tre årene med regjeringen og SV som støttespiller, hvor man har hatt så dårlig økonomi i sykehusene, hvor sykehus går med underskudd. Den store forskjellen på vår regjeringstid og denne regjeringstiden er faktisk heller ikke SV bidratt særlig til å styrke sykehusenes økonomi i sin samhandling og sitt samarbeid med regjeringen. alt ved en innsatsstyrt finansiering som skal stå slik den er i dag, i all fremtid. Det er klart at man må gjøre endringer og tilpasse det også til f.eks. en endring i fødepopulasjon, som gjør at man må ta bedre hensyn til at DRG og den innsatsstyrte finansieringen treffer og virker riktig. Det ville vært endringer som vi også ville sett på om vi hadde sittet i regjering, og vil se på når vi kommer i regjering. [10:32:28]: Eg er veldig glad for denne planen og for at me i dag får eit fleirtal – Senterpartiet, Arbeidarpartiet og SV som viser ei retning mot meir demokratisk styring og betre finansiering av tenestene våre. Det viktigaste er at me skal sikra at folk får hjelp når dei treng det, av god kvalitet og der dei bur. Eg vil særleg løfta fram at me har freda alle fødetilboda ut planperioden, at sjukehusa i Lofoten og Narvik består, at ventetidene skal gå ned, at fleire får fastlege, og det særlege fokuset på at ingen skal bli kasteballar. Me må sikra at samhandlinga blir betre og til beste for pasienten. Særleg glad er eg for at me gjennom revidert nasjonalbudsjett viser at dette òg blir følgt opp i handling. Det har vore tøffe tider for mange dei siste åra. Det kjennest ut som lommeboka har blitt litt lettare. Sånn er det òg for sjukehusa. Sjukehusutvalet gjorde ei utgreiing basert på dagens helseføretaksmodell.

Me sikrar betre demokratisk styring av sjukehusa gjennom å stilla krav til samansetjing av sjukehusstyra, at det blir lik praksis i heile landet, og krav om geografisk tilhøyrsle. Helsefellesskap mellom sjukehusa, kommunane i opptaksområdet og private og ideelle tilbydarar må styrkjast. desse har ansvar for helsa til innbyggjarane, og dei må difor sitja rundt det same bordet. Det er bra at det skal greiast ut endringar i lovverket som kan sikra gjensidig involvering i planleggings- og avgjerdsprosessar for både sjukehus og kommunar.

Det er viktig at me får hjelp til å meistra livet vårt her. Betre samhandling mellom kommunane og dei spesialiserte helsetilboda vil gjera det mogleg. Målet må ikkje vera at alle skal inn på institusjon.

det skal vere desentralisert behandling med døgntilbod. Me skal sikra desentraliserte rehabiliteringstilbod, og folk skal vera trygge på at så lenge me sit i regjering, vil fødetilbodet liggja fast.

Nå ser vi den samme nedbyggingen innen rehabilitering, der flere helseforetak nå avlyser anbud og skal bygge opp tilbudet selv, men der en tar ned den totale døgnkapasiteten i helseforetakene.

Det er ganske naivt å tru at Høgre er det einaste partiet i dette rommet som engasjerer seg i rehabiliteringstilbod. Det er altså feil. Som me òg har vore tydelege på gjennom denne planen, er det ønska

Det må være en sammenheng mellom det representanten sier med ord, og det som faktisk skjer der ute. En av de tingene som også skjer nå, er at en skal overføre mer av rehabiliteringen fra sykehusene til kommunene, uten at kommunene er klare for å ta det ansvaret. Da blir mitt spørsmål: Hvordan skal Senterpartiet sørge for at kommunene klarer å ta det ansvaret, når Riksrevisjonen sier at seks av sju kommuner ikke har kompetansen på rehabilitering i dag? Det var mange ting på ein gong. Eg skal prøva å forhalda meg til det som blei sagt. Først og fremst var Riksrevisjonen sin rapport ei oppfølging av ein tidlegare rapport som kom rett før

men det ble stoppet etter at det ble stor diskusjon bl.a. på høringen, hvor vi utfordret de regionale helseforetaksdirektørene. Spørsmålet er nå: Risikerer vi etter debatten her i dag – med alle de vage formuleringene som regjeringspartiene har lagt inn har lagt inn – at man setter i gang i Helse sør-øst og bare lyser ut det som har ligget der, og som har vært ute på anbud? Eller kommer regjeringen til å gi klar melding om at det i hvert fall skal være minst like mange plasser innenfor rehabiliteringsfeltet som det var, også i framtiden? Det kan det jo være interessant om representanten kan svare på at man kan garantere, og at det nå blir en dialog med pasientorganisasjonene og dem som leverer rehabiliteringstilbud, før Helse sør-øst nå sender ut det anbudet som allerede ligger der, og som har vært ute, men som ble trukket tilbake og stilt i bero. Det hadde vært interessant å vite.

gje meir rom til fagfolka våre i helsevesenet til å bruke tida si til det dei skal gjere, jobbe med pasientar osv., og at det er ein nøkkel til å kome vidare. Det var eit interessant debattinnlegg på NRK i går frå ein overlege ved Oslo uni versitetssjukehus, Torkel Steen, som beskriv ein kvardag som ein høyrer om frå veldig mange i det offentlege helsevesenet, det er. Arbeidsdagen blir stadig mindre effektiv. Eg har to konkrete utfordringar til regjeringa for å gjere noko med det. Den eine er å gripe inn og skrote Helseplattformen, som nå held på å byråkratisere kvardagen for tusenvis av helsearbeidarar i er å stoppe prosessen og kome på rett spor med nye Oslo universitetssjukehus, som absolutt alle fagfolk i hovudstadsregionen åtvarar mot at byråkratiserer kvardagen. Kva tenkjer representanten om dei to framlegga?

Presidenten vil bare vennlig minne om at det er replikkordskifte vi har, og ikke spørsmålsrunde. Det virker som om alle representanter må ha et spørsmål. Det er replikkordskifte, og det er lov med replikker begge veier. Bård Hoksrud (FrP)

for det er jo nettopp det som har vært min bekymring, i hvert fall. Når man ikke fatter vedtak, og har forslag til vedtak, men bare merknader, så er det noen signaler, ja, men det er ikke klart og tydelig at det er sånn man forventer at det skal være. Representanten sa: Jeg kan ikke svare på det, for det er opp til de regionale helseforetakene – når det gjaldt dette med antall plasser eller ikke. Det er jo interessant, og det bør henge i luften. Da bør folk være bekymret der ute, når man ser hvor lite vilje det er fra regjeringspartiene til faktisk å gå inn på veldig mange av de gode forslagene som opposisjonen sammen står bak. Vi skal behandle Nasjonal helse- og samhandlingsplan. Den ble framlagt 1. mars i år.

arbeidsgivere helseministeren la fram denne planen, opplevde jeg faktisk ikke at det var veldig mye entusiasme der oppe. Det var veldig mye frustrasjon, for dette er en plan med masse svulstige, flotte og fine ord, men med veldig lite konkret om hva man skal.

Det betyr i hvert fall at man har tatt litt inn over seg den kritikken som har kommet på noen av disse områdene, men det er altså bare merknader. Jeg har hørt mange kommunedirektører og helseforetaksdirektører som som har fått med seg at regjeringen har lagt fram en plan, men det er ikke bestandig man har fått med seg at det har vært en behandling i Stortinget som sier noe klart og tydelig om hva som skal skje. Derfor blir det interessant å se hvordan statsråden har tenkt å følge opp dette.

konkret på kvinnehelsefeltet, og så sier de at vi skal komme tilbake til en plan. Vi har altså hatt et kvinnehelseutvalg med 75 forslag til konkrete ting å gå videre

Det er ganske spesielt å få lov til å stå her og være mann – og fra Fremskrittspartiet – og være den som virkelig er opptatt av å løfte kvinnehelsefeltet. Jeg stilte spørsmål rundt kvinnehelsesykdommer, altså hvor folk står 60 uker i kø for å få hjelp

Det ble ramaskrik der ute fordi man er redd for pasienten og behandlingstilbudet, fordi man nå altså har en regjering som sier at man skal flytte enda mer av tjenestene ned til kommunene. Så prater man om at vi har utfordringer med å få tak i kompetansen og nok fagfolk. hvis man skal legge ned f.eks. Vikersund Bad Rehabiliteringssenter, eller halvere tilbudet, og så si at dette skal vi gjøre i kommunene – med alle de tjenestene og alle de forskjellige fagprofesjonene som sammen sørger for å hjelpe pasienter som trenger rehabilitering, på en god måte.

Uansett er det store utfordringer her. Forslag nr. 3 burde jo alle vært for og stemt for, og det sier nettopp: «… å foreta en helhetlig faglig gjennomgang av det samlede rehabiliterings- og habiliteringstilbudet og legge frem en framskriving av behovet for både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten frem mot 2040.» Så sier regjeringspartiene: Vi er veldig for arbeidsrettet rehabilitering. de skriver nesten det samme i merknadene, men de kan altså ikke stemme for forslaget, som er tydelig på at det skal være.

[10:49:46]: Liv og lære må henge på greip, har Bård Hoksrud lært meg. Likevel ser det ut til å være veldig vanskelig å følge akkurat de samme rådene selv.

ønsker økt rammefinansiering. De mener at det vil gi bedre pasientbehandling med mer rammefinansiering. Mitt spørsmål til representanten er: Hvorfor vil han ikke lytte til pasientene, helsepersonellet og arbeidsfolka i helsetjenesten?

det er et insitament der til å sørge for å behandle pasienter og at det gir noe positivt tilbake til sykehusene, som kan ansette flere hvis man trenger det, fordi man skal behandle flere pasienter. Jeg tror og mener at det faktisk er veldig godt. Det var ikke slik før i tiden, da man bare hadde rammefinansiering. Jeg husker det. Det var ikke slik at det var de avdelingene som var best til å få flest mulig pasienter friske raskest mulig, som gikk med overskudd. Det var ofte de som gikk med underskudd,

Det er dette som er viktig for Fremskrittspartiet. Det handler faktisk om pasientene. De bryr seg ikke om hva som står på skjorten, om det står AS, helseforetak eller nå sykehus – som man skal bruke masse penger på å omgjøre navnet på sykehusene

altfor lenge. Men det er altså det man kan risikere i det offentlige helsevesenet, mens det finnes ledig kapasitet i det private som kunne redusert dette mye hvis man hadde tatt … (presidenten [10:53:11]: Først: De regionale helseforetakene har fått i oppdrag å innrette sine framtidige anbudsprosesser sånn at man kan opprettholde desentraliserte rehabiliteringstilbud.

til helseforetakene. Dette blir endret nå. Jeg vet jo at representanten Hoksrud ofte skyter fra hoften, og at representanten ofte skyter mot mål han selv og Fremskrittspartiet har vært med på å vedta. Men hva er grunnen til at representanten synes det er klokt med mer og mer innleie i helsetjenesten, når vi vet at det blir mindre og mindre helse for pengene? Innleid personell koster jo to en halv gang mer enn fast ansatte. Takk for det. Jeg er ikke opptatt av at vi skal ha mest mulig innleie, jeg er opptatt av at vi skal gjøre alt det vi kan gjøre, på en best mulig måte for at pasientene raskest mulig skal få behandling. Så tør jeg minne representanten om at – når man er så høy og mørk,

se på hvordan økonomien i sykehusene var da Fremskrittspartiet var en del av regjeringen. Det var noe helt annet enn der vi er nå. det representanten sier om at rehabilitering skal være i distriktene: Jeg tror faktisk man ser at man er i ferd med å legge ned flere steder, og usikkerheten om man må legge ned, er stor.

Her er nok representanten fra Senterpartiet mer opptatt av å prøve å skyte – istedenfor å prøve å hjelpe flest mulig pasienter, som Fremskrittspartiet er opptatt av.

at det er bra eller dårlig med så stor bruk av innleie i helsevesenet? Nummer to: Jeg tror Bård Hoksrud også vet dette, men jeg skal gjenta det: Bemanningsbyråene lager ikke leger eller sykepleiere, de rekrutterer dem vi har, og selger dem dyrt tilbake. Synes Fremskrittspartiet at det er en god måte

det er en del mennesker som ikke ønsker å jobbe der. Det er i motsetning til representanten Seher Aydar fra Rødt, som synes at alt som er privat, kanskje det bare lukter litt privat, er noen farlige, stygge greier. Poenget er at hvis man bare sørger for å få avtaler mellom det offentlige og de private ideelle,

de pleie-, helse- og omsorgstjenestene som kommunene skal levere. Jeg tror at selv om det er ideologiske skylapper på den ytterste venstresiden i Norge, handler dette faktisk om å finne de gode tjenestene og sørge for å levere gode tjenester til pasientene og dem som trenger omsorgstjenester.

politikk. Alle skal ha like godt helsetilbud, uansett hvor du kommer fra, hvor mye du tjener, og hvor du bor, og vi i Norge har verdens beste helsevesen. Lenge har vi sagt at det må vi ta vare på og forbedre. I dag er situasjonen annerledes. Vår offentlige helsetjeneste har store livsstilssykdommer. Det er resultatet av over 20 år med helseforetaksmodellen og en markedstenkning, og det er på høy tid med en livsstilsendring, vil jeg si. Vi må ha en helsetjeneste der hensynet til folkene som jobber der, og til dem som trenger helsetjenesten, kommer foran økonomi, overskudd og markedstenkning. Vi i SV vil sikre en helsetjeneste som er der når du trenger den, og som er helhetlig, helsefremmende og basert på tillit til menneskene. Helt siden loven om helseforetak ble innført i 2001, har SV pekt på det problematiske i at vi driver sykehusene våre som om de var kiosker som skal gå med overskudd. Den dyrtiden vi lever i, med høye renter og høyere utgifter på varer og tjenester, har vist hvor sårbart dette systemet er, for det fungerer i medgangstider, men ikke i motgangstider. Det er dessverre ikke slik at om vi bare teller på riktig måte, får vi de beste beslutningene eller mer behandling for pengene. Opptakten til denne meldingen har også vært preget av mistillit, raseri, fakkeltog og frustrasjon fra mange innbyggere og helsepersonell, og det er en grunn til det. Det er mange avgjørelser som tas i helseforetaksloven involverer for få. Det er avgjørende at beslutningsprosessene framover om planlegging, utvikling og endringer i tilbudene i spesialisthelsetjenesten er kjennetegnet av åpenhet, demokratisk medvirkning og innflytelse fra folkevalgte og fylkeskommuner. Derfor har det vært viktig for oss i SV å foreslå at sykehusstrukturendringer skal vedtas i Stortinget. Det har denne salen stemt ned. Nå når dette ikke er mulig med dagens flertall, har det vært viktig for oss å framforhandle at man skal se på endringer i spesialisthelsetjenesteloven og helse- og omsorgstjenesteloven som kan bidra til en bedre gjensidig involvering for planlegging videre. Vi deler sykehusutvalgets bekymring for hvor mange lederroller og styreverv enkeltpersoner kan inneha i sykehusstyrer og i helseregionene. Derfor er det også viktig for oss å si at

Sykehusutvalget viste også at det var viktig å se på avskrivningsreglene og den økonomiske rammen, og det er rammene for våre offentlige helsetjenester det har vært viktig for oss i SV å se på. Vi har sagt til regjeringen at man må se på renteordningene og avskrivningsmodellene, for hvis vi skal klare å få vårt offentlige helsesystem gjennom denne dyrtiden, er vi nødt til å sikre det i den urolige tiden vi står i. Mens høyresiden omfavner helseforetaksmodellen og jobber for mindre tillit til ansatte og mer markedsstyring og innsatsstyrt finansiering, velger vi i SV heller å lytte til de ansatte – som ber om en styrket sykehusøkonomi og mer tillit til de ansatte mot et todelt helsevesen. Foregående taler var veldig opptatt av kvinnehelse og lurte på hvor SV var, men hvis det var én ting som var sikkert da kvinnehelseutvalget leverte sin rapport, var det at den systematiske nedprioriteringen av kvinnehelse måtte ta slutt. Det får vi ikke til med høyresidens løsninger og mer innsatsstyrt finansiering. Det får vi ikke til ved å ha flere spredte tiltak som gjør at kvinner må stå og vente på ulike helseinnkallinger. Det vi må sikre, er kvaliteten i helsetjenestene våre. Vi må sikre at pasientene får de helsetilbudene de trenger.

I en tidligere replikk i dag kom Hussein med kritikk av innsatsstyrt finansiering fordi hun mener det ikke prioriterer kvinnehelse. Det er jo helt rett. Kvinnehelse har lav status, og det er underfinansiert. Høyre foreslår i denne planen å gå igjennom dagens diagnoserelaterte grupper for å sikre at finansieringen i spesialisthelsetjenesten prioriterer kvinnehelse, og vi foreslår å endre takstene i kommunehelsetjenesten for å sikre at prioritering av kvinnehelse belønnes økonomisk. Her er det to veldig konkrete forslag som vil gjøre at kvinnehelse blir prioritert, både med ISF, uten ISF, i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten. Men SV stemmer imot.

sørger vi for at man oppdaterer de faglige retningslinjene. Dette er faglige retningslinjer som gjør at kvinner går år etter år uten å få riktig diagnose til riktig tid. Med mindre innsatsstyrt finansiering gir vi også fagmiljøene tillit og mulighet til å ta de riktige prioriteringene. Med en oppdatert plan hvor beslutningsgrunnlaget faktisk skal styrke kjønnsperspektivet, får man en systematisk oppbygging i stedet for symbolpolitikk hvor man tar det ene i stedet for å ta helheten. Jeg tror alt henger sammen med alt, og jeg tror ikke dette er siste ord i saken. Sandra og veldig lite stemming for forslag som ville sikret dette. Jeg trenger sikkert ikke å minne SV på at det er SV som blokkerte muligheten for en egen stortingsmelding om kvinnehelse i denne salen. Når Hussein blir møtt med den kritikken, sier hun – senest til Alltinget – at vi må slutte å henge oss opp i prosesser og planverk og heller snakke om hvilke tiltak Høyre kommer med. Ja, la oss gjøre det, for i tillegg til det Hussein selv nevnte om kjønnsperspektivet i forskning og en del andre ting, vil vi også ha disse nye retningslinjene, det er vi helt enige om. Vi stemmer også for det i dag, men i tillegg foreslår Høyre egen kvinnehelseportal, bedre finansiering, som jeg nevnte, å gi flere hjelp med overgangsplager og enda flere tiltak, men SV stemmer imot. Her er det konkrete tiltak. En stortingsmelding ville sikret enda flere. Hva er SVs unnskyldning denne gangen

Det er, så vidt jeg husker, heller ikke veldig kostbart. Det som faktisk koster noe i den offentlige helsetjenesten vår, er det systematiske arbeidet som hver dag må gjøres i helsetjenesten vår. Høyre har sikkert kommet på veldig mange gode tiltak som vi alle har fått innspill fra i denne prosessen, men det handler også om den ulikheten vi har. Vi ser på systematikk over tid. Høyre satt i regjering i åtte år og prioriterte ikke kvinnehelse – annet enn å sette ned et kvinnehelseutvalg, som også måtte få et bedre mandat etter hvert. Den systematiske forskjellen er en

SV svikter kvinne- helse ved å sitte i denne salen i dag og stemme mot alle de forslagene, til tross for at representanten sier at det hadde vært kjempebra

som handler om å komme inn i pakkeforløpet for kreft og gjøre de pasientene som skal gjennom en kreftbehandling, bedre rustet til det. SV kunne ha sørget for flertall. Hvorfor stemmer de imot? i dette arbeidet har SV fått gjennomslag for en del tiltak på kvinnehelsefeltet. Vi har fått gjennomslag for en del tiltak for rehabilitering. Etter at SV har hatt en hånd på rattet, blir det forbedring på rehabiliterings- og habiliteringsfeltet. Det er slik i dag at på grunn av situasjonen i sykehusene må unger hvor man mistenker autismediagnose, vente i to år.

og at vi får nok plasser med overnatting for arbeidsrettet rehabilitering og til livslangt rehabiliteringsløp. Det er ikke sånn at rehabilitering eller kvinnehelse handler om det ene eller det andre tiltaket; det er en helhet som må henge sammen for både spesialisthelsetjenesten

helt likt det de har i merknader, som gjelder rehabilitering innenfor attføringsfeltet? Det ligger et konkret forslag her som ville ha vært en tydelig marsjordre til regjeringen og til helseforetaket om at dette skal man få på plass. merknad er ikke det samme. Den kan de regionale helseforetakene forholde seg til slik de gjør. Som statsråden også har sagt flere ganger i denne sal: Jeg tror, og jeg forventer, men det er opp til de regionale helseforetakene å følge opp. Man må være konkret, så hva konkret har SV fått gjennomslag for når det gjelder kvinnehelse? holder ikke bare å prate om at man generelt har fått til mye. Hvilke konkrete tiltak har SV fått gjennom på kvinnehelsefeltet i dette samarbeidet med Arbeiderpartiet og Senterpartiet? Konkret: Kjønn- sperspektivet skal inn som en del av beslutningsgrunnlaget, og retningslinjer for en rekke sykdommer skal oppdateres slik at de ivaretar kjønnsperspektivet bedre. Kvinner er blitt systematisk nedprioritert i den offentlige helsetjenesten. Nå snur vi det.

styre helsetjenesten vår. Det er derfor viktig for meg at vi faktisk sikrer den offentlige helsetjenesten og sørger for at vi bruker pengene på det som faktisk betyr noe, i stedet for på symbolske seire som Fremskrittspartiet er

Styrking av fellesskaps- løsninger er helt avgjørende for vilkårene for god helse for hele befolkningen, uavhengig av inntekt, arbeidsplass og bosted. Det er mye bra med helsevesenet vårt i dag, men fellesskapets helsetjeneste er under press. Trusselen om sentralisering og nedleggelse av helsetilbud skaper utrygghet og usikkerhet i befolkningen og hos ansatte. helseforetaksmodellen som er det underliggende problemet, ved at sykehusene styres mest etter bunnlinjen og mindre etter pasientenes behov. Sykehus er ikke en butikk eller en fabrikk, det er en velferdstjeneste. Helseforetaksmodellen har ført til en forsterket politisk ansvarsfraskrivelse og et fordyrende helsebyråkrati. planen skulle være en masterplan for å løse krisen i helsesektoren, men det nytter ikke å bare lappe sammen. Vi må vi gå til bunns i problemene, nemlig markedstenkningen. Mer demokrati og mindre direktørmakt vil være en god start, og det er derfor vi foreslår å avvikle helseforetaksmodellen. Markedstenkningen i sykehusene har vært en driver til nedprioritering av tid- og omsorgskrevende pasient grupper. Den har gjort eldre til kasteballer mellom sykehus og kommuner. Fokus på kortsiktig innsparing er ikke god samfunnsøkonomi eller bra for folk, verken for dem som jobber der eller for pasientene. Det er positivt at regjeringen reduserer innsatsstyrt finansiering, men skal vi sikre god og likeverdig behandling, må ordningen avvikles helt. Det er høyrepolitikk som særlig straffer føde og barsel og psykisk helse. Sykehus må bygges etter behov, ikke etter hvor mye helseforetakene klarer å spare på driftsbudsjettene sine. Vi kan løse problemer i fellesskap ved å satse på våre felles helsetjenester og ved å endre på hvordan sykehusene og helsetjenestene våre drives. inneholder en veldig god beskrivelse av hvordan situasjonen er for helsepersonell i dag, men det er langt mellom konkrete tiltak. Samtidig som denne planen behandles, behandles også Rødts forslag om å gjøre sykehusene til bedre arbeidsgivere. Jeg skal si mer om dette i et innlegg senere, men varsellampene blinker, og de har blinket lenge. Det siste året har seks kirurger sluttet ved seksjon for gynekologisk kreft på kvinneklinikken i Bergen. Bakgrunnen for oppsigelsene er den samme: stort arbeidspress over lang tid. Skal vi ha gode helsetjenester, må vi sikre gode arbeidsvilkår. Den økende andelen innleie er et uttrykk for at bemanningen i utgangspunktet er så lav at man er tvunget til å hente inn vikarer ved fravær for å kunne drive forsvarlig. Det er et uttrykk for at det offentlige ikke er en god nok arbeidsgiver. Det er meningsløst å budsjettere og planlegge med en minimumsbemanning – for så å la millionene renne ut til bemanningsbyråer når de helt forventede hullene i bemanningen oppstår. La meg gjenta: De kommersielle bemanningsbyråene lager ikke leger eller sykepleiere. De rekrutterer de folkene vi trenger, og selger dem ganske dyrt tilbake. Antallet fristbrudd i helsevesenet har blitt omfattende – så omfattende at det finnes egne kommersielle klinikker som spesialiserer seg på å ta imot pasienter som det offentlige ikke gir helsehjelp innen fristen. Det ville selvsagt vært bedre at pengene som går til kommersielle, heller ble brukt til å ruste opp sykehusene, for folk må være sikre på at de får helsehjelp når de trenger det. Det må også kvinner være. Det er en diskriminering av kvinnehelse; det er enorme hull i behandlingstilbud for kvinnesykdommer eller sykdommer som i hovedsak rammer kvinner. Det er bra å oppdatere retningslinjene, men det trengs så mye mer. Mange kvinner har et udekket helsebehov, og da finner kommersielle et marked i hullene som finnes i velferdsstaten. Nå må privatiseringen av kvinnehelse ta slutt. Alle kvinner må å få helsehjelp, uavhengig av økonomi.

De kommersielle kan velge hva slags behandling de gir. Det offentlige må gi alt som trengs. Det er bra at det endelig kommer en godkjenningsordning på plass, men for meg er det helt uforståelig at det skal være lov å tjene penger på helse, at ikke alle penger som er bevilget til helsetjenester, i sin helhet skal gå til helsetjenester. Profittmotivet har ikke noe å gjøre i helsetjenestene våre. I dag har Rødt flere forslag på bordet. Jeg rekker dessverre ikke å komme inn på alt, men jeg tar opp alle forslag som vi er en del av.

Det er åpenbart at det er rimelig store forskjeller mellom Rødts helsepolitikk og Høyres helsepolitikk. Jeg har lyst til å spørre representanten litt om dette med helsepersonellkrise, som representanten selv er inne på.

kommer til å klare å rekruttere til norsk helsetjeneste i årene fremover med Rødts holdning om at hvis man utdanner seg innen helse, har man én arbeidsgiver hele livet, og det er offentlig sektor? Er det løsningen på helsepersonellkrisen i Norge – å være så lite interessert i å se at også unge sykepleiere, unge leger, unge fysioterapeuter, som helst type helsepersonell, trenger flere karriereveier gjennom et helt liv, og at de bør være innen helse? Et av hovedproblem- ene innenfor helsevesenet er at vi ikke klarer å beholde de folkene vi allerede har, i tillegg til rekrutteringsutfordringer. For å beholde de folkene vi har, trenger vi å sikre at de har gode arbeidsvilkår. Det mange oppgir som et problem, og som grunnen til at de slutter, er høy arbeidsbelastning, ikke så gode muligheter til f.eks. å videreutdanne seg eller få kurs. Da må vi løse de problemene. Det er derfor Rødt har lagt inn forslag om å gjøre sykehusene til bedre arbeidsgivere, for det er den viktigste løsningen. Når det gjelder muligheter til å jobbe ulike steder: Så klart finnes det muligheter også med Rødts politikk. å bevare ideelle innenfor helsetjenestene. De har ikke profittmotiv. De er i helsetjenestene for faktisk å gi et alternativt tilbud til befolkningen. For eksempel finnes det mange som jobber innenfor både psykisk helse, rehabilitering og rus, som ville hatt bedre vilkår hvis vi hadde klart å få ut kommersielle og heller hadde hatt langsiktige avtaler med dem. En ting er representanten Seher Aydar og jeg helt enige om: De offentlige må bli bedre arbeidsgivere, for den aller største andelen av helsepersonell jobber jo i offentlig

Rødt kan finnes ved å gjennomgå fristbruddordningen? Anerkjenner ikke Rødt at den store utfordringen her er at pasienter venter altfor lenge i den offentlige helsetjenesten

Det er det som må være hovedmålet. Derfor er det veldig synd at ganske store summer – vi snakker om millioner på millioner – blir brukt på de kommersielle selskapene, som har har spesialisert seg på å ta imot pasienter som det offentlige ikke klarer å behandle. Da må man gå igjennom dette og finne ut hvordan vi kan bruke de pengene bedre, sånn at alle som trenger helsehjelp, får det med en gang, uten at penger samtidig renner ut til eiere, enten det er utenlandske oppkjøpsfond eller det er noen av Norges rikeste menn. Vi trenger hver eneste helsekrone i helsetjenestene, og da må vi være sikre på at de går til best mulig behandling for pasienter. Når det gjelder de offentlige som arbeidsgivere: Hvis vi og Høyre er

for makan til ensidig harselering og motstand mot de private! Jeg trodde Rødt var opptatt av at folk skulle få behandling og hjelp, jeg.

Men en lege som jobbet i det offentlige helsevesenet, opererte to til fire hofter i løpet av én uke, mot nå å operere fire til seks hofter hver dag. Det betyr at det er veldig, veldig mange flere pasienter som blir friske raskere.

i en slags kjærlighet til de kommersielle og ikke klarer å se igjennom det og på hvordan vi kan løse de problemene vi har i helsetjenestene. For det første: De kommersielle binder opp vi trenger i helsetjenestene. I dag har vi jordmormangel. Privat kan man få 3D-ultralydbilde hos private på dagen, mens vi trenger jordmødre som er til stede for fødende kvinner. Når det er sånn, er det viktig og riktig av oss å snakke om hvordan vi best mulig sørger for at helsepersonell er der vi trenger dem mest, alle mennesker får den helsehjelpen de trenger, uavhengig av hva de har på konto. Og så må jeg si – og det vet Bård Hoksrud veldig godt – at Rødt er for ideelle innenfor

Det er bra, men det er ikke bra for Rødt, for man vil at bare den ene skal få levere. Det Rødt da er eksponenten for, og som jeg må utfordre på, er: Hvorfor er det sånn at de som har penger, skal kunne kjøpe seg fram? Rødt er jo eksponenten for et todelt helsevesen, helseforsikring, kjøper seg fram, mens de som ikke har den muligheten, skal stå enda lenger i kø. For de som har penger, kommer til å ordne dette uansett. Det har aldri vært flere som har privat helseforsikring enn det det er nå, med en rødgrønn regjering, og med Rødt på slep med den samme politikken. Hvorfor er det ikke bedre at folk blir friske raskere enn at man skal stå i kø, vente og ikke få behandling? Når man kan operere mange flere for de samme pengene, er vel det bra for alle?

økonomisk basert effektivisering, ikke basert på hva som er best for pasientene. Det har bidratt til at det er blitt skapt større og større problemer i helsevesenet vårt, som må løses. Det er også en del av grunnen til at flere og flere opplever at de ikke får helsehjelp i det offentlige, og dermed ser seg nødt til å bruke helseforsikringer. Løsningen på det

alt i norsk helsevesen, og at alt hengjer saman med alt. Det gjev også uendelege moglegheiter til å la debatten skjere ut i sidespor ut frå det enkelte parti sine ideologiske overtydingar, slik som vi har høyrt heilt ekstravagante, tydelege eksempel på i innlegga frå SV og Raudt, som kan bruke all tida si på å snakke om den forferdelege marknaden. Hadde vi ikkje hatt den forferdelege marknaden, hadde vi levd i ei perfekt verd der alt hadde trilla ned i dei perfekte helsetenestene, og ressursane hadde vore uendelege. Dei om det.

Det er ikkje vanskeleg å slutte seg til dei tre hovudutfordringane i helsetenestene som regjeringa peikar på, nemleg mangel på personell, for dårleg samanheng mellom tenestene og mangel på likeverdig tilgang til tenester. Så er det slik at regjeringa òg diverre har relativt rett når dei samtidig framhevar at dei tiltaka dei føreslår på seks hovudområde for å løyse desse utfordringane, skal gjennomførast innanfor eksisterande økonomiske rammer. Sjølvsagt kan ein sitje i denne salen og argumentere for at ein skal og må bruke meir pengar på helse i åra framover, men det er likevel ingen tvil:

kjem det 24 nye pensjonistar. Det er realitetane, og effektane av det for heile samfunnet og ikkje minst for helsevesenet,

er vi nøydde til å jobbe meir spissa, med at helsepersonell får bruke tida si på det dei skal bruke tida si Det er stikk motsett utvikling av det vi har sett i det offentlege helsevesenet dei siste åra, og det er dramatisk. Vi må faktisk òg få slutt på ein del av dei store, gigantomane, reformene i det offentlege som held på å pulverisere moglegheitene for helsepersonell til å gjere jobben, typen Helseplattformen, av typen reformer som no skjer i Oslo med nye Oslo universitetssykehus. Det er vi nøydde til å gjere noko med. Så må vi bli tøffare i prioriteringane. Då må vi prioritere opp som det blir snakka minst om, og det regjeringa til no ikkje har gjort dei nødvendige løfta på. Eg skal nemne to stikkord i dette innlegget. Det eine er kvinnehelse. Kvinnehelseområdet må opp. Vi veit kva som må til. Det er konkrete tiltak som er relativt rimelege, og det er tiltak som må løftast. Stortinget og mindretalet har ei rekkje ei rekkje framlegg her som handlar om å styrkje kvinnehelse. Dei framlegga støttar Venstre i salen i dag. Eit anna område vi må få opp, er habiliterings- og rehabiliteringsområdet, å jobbe med førebygging, og å jobbe med å få folk raskare ut i yrkeslivet. Rehabiliteringsområdet fell mellom alle stolar i dag, og det er vi nøydde til å ta tak i. Det har ikkje regjeringa gjort. Det er ei viktig og prioritert sak for Venstre.

I Venst- res alternative budsjett for 2024 var det vanskeleg å finna Venstres politikk på sjukehus. Eg fann ingen eigen politikk på sjukehussektoren, det var ingenting om å redusera ventetid eller å sikra at folk får raskare behandling. Det var ingen tiltak retta mot Helse nord, og det var ingen tiltak retta mot å få fleire sjukehusbygg.

berre støttar regjeringa sin politikk på sjukehusområdet, og ikkje alle dei områda der representanten kanskje insinuerer at ho synest si eiga regjering ikkje går langt nok, og skulle ønskje ein gjekk lenger – og faktisk har gått lenger no i revidert. Det er jo no i revidert budsjett regjeringa kjem tilbake med styrkt satsing på sjukehusa i nord, tiltak for å få ned ventelistene osv. Dette må representanten Klungland først og fremst ta opp med si eiga regjering.

er Venstre med på eit løft for sjukehusa i nord. Vi er med på løft for å få ned ventelistene. Det skal representanten få sjå når vi kjem til behandlinga av revidert nasjonalbudsjett. Dette høyrest veldig lovande ut. Det er bra at ein ønskjer å satsa på lågterskeltilbod og nære tenester i kommunane. Representanten nemnde kvinnehelse i sitt Noko av det kvinnehelseutvalet anbefaler, er å redusera andelen innsatsstyrt finansiering og auka andelen rammefinansiering. Det er viktig for at kvinner skal kunna bli prioriterte når dei får behandling i sjukehusa.

[11:33:40]: Høgre får tale for seg sjølv. Vi har mange vener i politikken på mange sider, men Venstre er eit sentrumsparti. Vi kjem ikkje til å støtte Høgre sitt framlegg om ein auka andel innsatsstyrt finansiering, men eg vil òg åtvare sterkt mot å gjere kvinnehelsespørsmålet til ein slags skala der dess mindre innsatsstyrt finansiering og meir rammestyrt finansiering ein har, dess betre er det for kvinnehelse. Slik er det ikkje. Kvinnehelseutvalet er også tydeleg på ei ei rad med andre heilt konkrete framlegg som må til for å få løfta kvinnehelse opp og fram i nasjonal helsepolitikk. Eg merkar meg at ganske mange av dei framlegga faktisk ligg inne som mindretalsframlegg her i dag. Senterpartiet

Den ble omtalt som helseministerens «masterplan» og eksamen før den ble lagt fram, på grunn av alt som skulle løses i denne planen. Det var her løsningene på de store utfordringene for helsesektoren framover skulle komme. Istedenfor er det en svak plan som mangler en rekke konkrete og viktige tiltak for å styrke sykehusene og samhandlingen framover. Den offentlige helse- og omsorgstjenesten er bærebjelken i den norske helsetjenesten. Det skal den fortsette å være. Nå har ventetidene økt, og vi ser at systemet blir stadig mer todelt på Arbeiderpartiets vakt. Istedenfor at det offentlige bruker innovasjonen og drivkraften sin hos ideelle og private aktører, er det nå kun dem med tjukk nok lommebok som har råd til det. Da får vi en todelt helsetjeneste, som skiller mellom dem som er rike nok, og resten, framfor at alle får den hjelpen de trenger, raskt nok. Disse problemene tar ikke planen godt nok tak i. i. Så må jeg si at vi var mange som var skuffet da regjeringen ikke fulgte opp et enstemmig storting og sikret en reell prioritering av kvinnehelse i denne meldingen. At en gjennomarbeidet NOU med en rekke forslag igjen bare legges vekk, er en stor skuffelse. En viktig del av kvinnehelse er svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen. Der gjøres det litt, men langt fra nok. Våren 2022 ba flertallet på Stortinget regjeringen om å rettighetsfeste hjemmebesøk fra jordmor etter fødsel. Vi vet at det er viktig for nybakte familier og kan være avgjørende for å fange opp f.eks. fødselsdepresjon. Det er bare 65 pst. som får hjemmebesøk i dag, og det er for dårlig. Regjeringen velger dessverre å ikke komme med de tiltakene som sikrer at alle får hjemmebesøk, men de sier at intensjonen i vedtaket er fulgt opp ved at helsestasjonene har oversikt over hvem som ikke møter til kontroll. Jeg er veldig uenig med dem i at det er intensjonen med det vedtaket. Hele poenget er at man får besøk hjemme, og at alle burde ha rett på det. Vi kommer til å fortsette å kjempe for det, for en generelt sterkere svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg. Jeg tar opp forslagene Kristelig Folkeparti har sammen

(A) [11:37:55]: Vi står overfor noen utfordringer i helsetjenesten framover, som handler om at vi skal bruke ressursene på riktig måte. Vi har ventetider som skal ned, og vi har fått et ventetidsløfte som skal sikre det.

det kan jo ikke være annet enn en ideologisk kjepphest for å nå målet om flere private i helsetjenesten og ikke et mål om å gjøre helsetjenestene bedre. Folkeparti er det viktigste at vi sørger for at alle skal få hjelp når de trenger den. Da er vi ikke så opptatt av hvilken logo de som jobber på sykehusene, går med. Det viktigste er at de klarer å levere gode tjenestetilbud, og at folk får hjelp når de trenger det.

[11:39:41]: Det er jo en utfordring å si at man ønsker det beste tilbudet, når man samtidig velger å bruke Stortinget som instruksjonsmyndighet for å bruke de private helsetjenestene, i stedet for å si til helseforetakene: Nå har regjeringen lagt 2 mrd. kr på bordet, vi trenger å løse ventetidsutfordringen, gjør det dere trenger for å løse den utfordringen. Da kommer man kanskje til å bruke noen private, men det er veldig stor forskjell på å gjøre det på den måten, der man faktisk har faglighet i bunnen, og å gjøre det med en ideologisk styring fra Stortinget der man instruerer helseforetakene. Jeg klarer ikke helt å se at det handler om å gi et best mulig tilbud. Det handler om å bestemme fra Stortingets side hvilken logo som skal være på jakken. Da er man ikke opptatt av å fremme helsetjenestene – man er opptatt av å fremme private aktører. Det er to forskjellige ting, så jeg klarer fortsatt ikke helt å forstå Kristelig Folkepartis posisjon i dette. Målet må åpenbart være å ha flere private inne og ikke å styrke helsetjenestene. [11:40:40]: Ventetid- ene har økt med to uker og er i dag like lange som sist Støre var helseminister. Det burde representanten ta inn over seg. Han burde lytte til den tidligere regjeringen, Solberg-regjeringen, som klarte å gjøre noe med ventetidene, og kanskje se hen til noen av de forslagene vi fikk til da. Det vi alltid har vært opptatt av, er å sørge for å ta ta alle gode krefter i bruk, slippe til private og ideelle aktører og klare å lage den gode velferdsmiksen, slik at vi leverer best mulig tjenester for dem som skal benytte seg av disse tilbudene.

i, men jeg har enda et spørsmål til representanten, og det er hva Kristelig Folkepartis mening er knyttet til godkjenningsordning for helprivate. Helprivate på siden av det offentlige er jo en utfordring, ikke bare for de offentlige sykehusene, men også for de ideelle sykehusene, som representanten er opptatt av. Hva er posisjonen til Kristelig Folkeparti? Kommer man til å støtte regjeringens forslag forslag om å sikre en godkjenningsordning som sørger for at vi bruker helsepersonellet der hvor vi har prioriterte helseoppgaver, eller vil man åpne opp låvedøren for helprivate på siden av det offentlige helsevesenet? [11:41:53]: Vi kom- mer ikke til å støtte forslaget. For oss er det viktigste å sørge for de tiltakene som klarer å redusere ventetidene nå, som klarer å levere best mulig tjenester til dem som skal benytte seg av helsetilbudet. Vi er ikke opptatt av at helsevesenet skal være til for å tjene gode penger. Det viktigste er at de som skal levere disse tjenestene, først og fremst skal fokusere på å levere de tjenestene de skal ha. Derfor har vi spesielt hatt et hjerte for de ideelle aktørene og for å la dem få de best mulige vilkår. Problemet er den ideologiske kampen regjeringspartiene kjører nå. Det er ikke bare de private man straffer, det er også de ideelle aktørene, og derfor synes jeg

stortingsprogram har overskriften «Ansvar for hverandre». Det er nesten som vår felles helsetjeneste. Vår felles helsetjeneste er veldig viktig for dagens regjeringsparti. Hva mener egentlig representanten Bjuland om Fremskrittspartiets og Høyres sterke trang til å privatisere helsetjenestene mer og mer?

Folkeparti ikke står bak flertallsforslagene nr. 9 og 10, som vil sikre flere fast ansatte og minske bruken av kostnadsdrivende innleie?

eier de ulike tilbudene, så lenge de klarer å levere best mulig tjenester. Det er det som er vårt fokusområde. Det er derfor jeg synes det er synd at den regjeringen representanten her representerer, kjører den ideologiske kampen mot de ideelle og private aktørene. Det synes jeg er synd. Det viktigste må være å klare å levere tilbud, sånn at vi klarer å kutte ventetiden. Da skulle jeg gjerne sett at de heller var med på å innføre fritt behandlingsvalg, sånn at vi sørger for at det ikke er bare dem med tykkest lommebok som får lov til å benytte seg av tilbudene med kortest ventetid, Når det gjelder innleie, mener jeg også at det først og fremst handler om at vi ikke kjører en ideologisk kamp. Her må vi vurdere fra sak til sak hvordan vi kan levere best mulige tilbud, og hvordan vi kan få den kompetansen vi trenger, i de områdene hvor vi skal levere tilbudene.

[11:45:05]: Helseministeren er nok enig med meg i at pasientopplevd trygghet er viktig. Det har vi snakket svært lite om i dag. 23. mai behandlet Stortinget Riksrevisjonens undersøkelse av risikostyring i helseforetakene. Konklusjon er at helseforetakene har store styringsproblemer som går ut over pasientsikkerheten. Mangelen på uhildede risikoanalyser er en av årsakene. Det forsto pasienter og pårørende i Alta og Kautokeino da de leverte en levende risikoanalyse direkte til Stortinget høsten 2021 – og den risikoanalysen, Velgerne gjorde det fordi politikere, Helse nord og Finnmarkssykehuset har, slik Riksrevisjonen viser til, en gjennomgående manglende analyse av sammenhengen mellom helseforetakenes mål, tiltak, mulige hendelser, utfall og risiko for bl.a. pasienter som bor i Alta og Kautokeino, og det siste halvåret har usikkerheten spredd seg over hele resten av Finnmark.

Jeg skal kort vise til mindretallsforslag nr. 85. Det står Pasientfokus alene bak, og det er egentlig en oppfølging av et forslag som Magnussen-utvalget kom med i sin NOU. Poenget er at foretakene må lytte mer til folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner. Her er det viktig at de partiene som sier at de ønsker mer demokrati i helseforetakene, faktisk støtter opp om det forslaget, men det ser jeg ikke at mange er interessert i. I dag er det en svært viktig dag for befolkningen i Alta og Kautokeino. i Alta og Kautokeino. Alle som er i denne salen, vet som sagt hvorfor jeg er her, og jeg er her fordi de største profesjonelle partiene ikke har stått opp for kvinners rettigheter til å føde i trygghet – for våre kvinners rettighet til å føde i trygghet. Det ser vi jo i dag i debatten: Narvik nevnes, Lofoten nevnes, Sámi klinihkka i Karasjok nevnes – alle andre nevnes, men alle hopper over Alta selv om man vet hvorfor jeg er her på Stortinget. Selv Senterpartiet, som har vært forkjemper for fødeavdeling i Alta, er nå helt tyst. «Stortinget ber regjeringen utvide spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta med en fødeavdeling og utrede nødvendige akuttfunksjoner i tilknytning til dette.» Jeg tror nok Senterpartiet kjenner seg igjen i dette. Dette var et av de forslagene de la fram i 2020, sammen med Fremskrittspartiet, slik vi gjør i dag. Forslaget støttes også av Venstre. Fire av ti kvinnelige

for at de ikke støtter kvinner, støtter kvinner. Det synes jeg er fantastisk. Det burde vi alle gjøre. Jeg har hørt på debatten, og jeg må bare si: Kjære innbyggere i Alta, Kautokeino og Finnmark – det slo meg plutselig: Hvordan er det mulig å forklare en fargeblind kvinne forskjellen på fargene rødt og blått? Eller hvordan blir fargen hvis vi blander disse to fargene sammen? Det er nesten umulig å forklare det, særlig for folk som aldri har kjent eller sett fargene våre i Finnmark. Hvordan skal jeg forklare hvordan tryggheten rask forsvinner når man er i fødsel på Norges fineste jordmorstyrte fødestue, og man plutselig trenger en kirurg for å få barnet ut? Og hvordan skal en selv forklare hvordan man skal overleve? Alle her vet at Alta er Finnmarks største by, at det fødes nesten tre ganger så mange barn i Alta som i Hammerfest, og at ca. 70 pst. av våre kvinner sendes på disse lange reisene – traurige reiser ute i havgapet – til et sykehus som ofte er stengt værmessig. Da tenker jeg på at veiene er stengt, man kommer seg faktisk ikke dit. Hvordan skal jeg kunne forklare dette til stortingsrepresentanter i denne sal? Jeg har holdt på med å forklare det i tre år, jeg kommer faktisk ikke i mål, og det synes jeg er tragisk. Rettigheter og historiske årsaker er to forskjellige ting. I Høyres partiprogram står det så fint at ingen sykehustjenester skal gis til deg uten din beslutning, men i Finnmark gjelder ikke dette. Der gjør Høyre forskjell på folk. De tar ikke hensyn til klimakrisen, totalberedskapskommisjonen, forsvarskommisjonen og sykehusutvalgets rapporter om at det må bo folk i Finnmark av sikkerhetspolitiske årsaker, og at sivile sykehus og forsvar følger hverandre. Det gjør heller ikke Arbeiderpartiet. Det nytter ikke med et nytt sykehus noen hundre meter fra et LNG-anlegg på Melkøya hvis det kommer en krig. når tidligere nestleder i Arbeiderpartiet Bjørnar Skjæran sier til NRK at sykehuset i Hammerfest bygges av historiske årsaker, har vi et problem, for vi skal bygge sykehus for framtiden og for de menneskene som kommer etter oss. i dag kjent på en liten fortvilelse over å være en del av nasjonalforsamlingen når vi prater så lite om hvordan vi skal oppleve positiv pasientbehandling til beste for pasientene, at de føler seg trygge. Det er jo det vi er her for. Jeg

Vår felles helseteneste skal vera den føretrekte arbeidsplassen for helsepersonell. Det er Arbeidarpartiet og Senterpartiet sitt mål. Å ha velkvalifiserte tilsette som vel å jobba i vår spesialisthelseteneste, er avgjerande for at innbyggjarane skal få gode helsetenester over heile landet.

Gjennom helsepersonellkommisjonens utgreiing, Tid for handling, blei det gjeve klare og tydelege anbefalingar for helsetenestene våre framover. Dei anbefalingane følgjast nå opp i Nasjonal helse- og samhandlingsplan. Det er ein heilt klar samanheng mellom pasientsikkerheit, kvalitet og arbeidsmiljø. I vår offentlege helseteneste og vår spesialisthelseteneste har me difor hatt ein innsats for heile og faste stillingar, arbeidd med å få ned sjukefråværet og tilpassa arbeidstidsordningar.

framtida. Eg er glad for at me har ei sterk arbeidsmiljølov. Denne vernelova er eit viktig vern i arbeidslivet. Den norske arbeidslivsmodellen, kor ein har eit velregulert, velorganisert og anstendig arbeidsliv, handlar nemleg om å leggja til rette for ein trygg og god arbeidskvardag. HMS-arbeidet omhandlar både det fysiske og psykiske og det organisatoriske arbeidet, for nettopp å hindra uønskte hendingar og sikra eit helsefremjande arbeidsmiljø. Eg er svært glad for at Stortinget har reversert dei endringane som blei gjorde i arbeidsmiljøloven i 2015.

både innan oppgåvedeling, organisering, kompetanseutvikling og innføring av teknologi som kan vera personellinnsparande. Me ser no òg ein nedgang i innleige i bemanningsbyrå.

[11:54:14]: Folk i hele Norge skal være trygge på at de har tilgang til gode helsetjenester av høy kvalitet når de trenger det. Jeg tror ikke at folk er så opptatt av om det er stat eller kommune som står for det tilbudet, men de forventer at vi ikke skaper kompliserte pasientforløp for dem, og de forventer at de får rask hjelp når de trenger det. Det er grunnen til at regjeringen har presentert en helhetlig plan for å få ned ventetidene og for å styrke vår felles helsetjeneste. Ventetidene skal ned – ja, ventetidene skal sågar markant ned. ned. Ingen skal være kasteballer i vår felles helsetjeneste. Da må vi satse på trygghet, da må vi satse på kvalitet, og så må vi sørge for at helsetjenestene våre er gode arbeidsgivere, slik at vi evner å både rekruttere, beholde og videreutvikle all den flotte kompetansen og alle de strålende fagfolkene vi har, som hver dag går på jobb for at folk i Norge skal ha et best mulig tilbud. I fjor ble det gjennomført 2,1 millioner behandlinger ved norske sykehus. Folk i Norge som blir akutt syke eller alvorlig syke, kan være helt trygge på at de får den beste hjelpen når de trenger det. Kommunehelsetje nesten og sykehusene våre utgjør om lag 200 mrd. kr over statsbudsjettet. Det er vår oppgave som politikere å sørge for å legge forholdene til rette for at disse ressursene kan brukes best mulig samlet, og at helsetjenestene våre henger sammen. Det er formålet med å legge fram en helhetlig nasjonal helse- og samhandlingsplan for Stortinget. I planen trekker regjeringen fram tre utfordringer. For det første har vi utfordringer med å sikre nok helsepersonell fordi demografien endrer seg. For det andre er det fremdeles – mange år etter samhandlingsreformen – et uutnyttet potensial i å få til bedre samhandling mellom de ulike delene av helsetjenestene våre. Sist, men ikke minst er det vår oppgave å sørge for likeverdig tilgang til helsetjenester over hele landet og bidra til å utjevne sosiale forskjeller også innen helse. helse. I planen foreslår regjeringen seks overordnede grep. Det ene er at vi foreslår å endre finansieringsordningene, mot mer forutsigbar rammefinansiering av spesialisthelsetjenesten bedre betingelser for å kunne gjennomføre nødvendige nye investeringer, og på den måten fornye, forsterke og forbedre våre felles sykehus. Vi foreslår også et nytt rekrutterings- og samhandlingstilskudd – en innovasjon i det offentlige, en nyvinning som nettopp skal bidra til at vi får løst oppgavene på mer kreative og smartere måter, der pasienten står i fokus. Jeg merker meg at flertallet ønsker at vi skal utrede videre rentekompensasjon og kompensasjon for avskrivingskostnader som mulige virkemidler for å opprettholde

slik som integrerte psykiske helsetilbud for barn og unge og kombinerte stillinger for jordmødre. Vi peker også ut en retning for en modernisering av habiliterings- og rehabiliteringstilbudet, der vi særlig vektlegger betydningen av arbeidsrettet rehabilitering. det foreslås mer vekt på breddekompetanse og en strukturert arbeidsmetode for å få til en mer hensiktsmessig oppgavedeling i våre felles sykehus. Vi er også tydelige på at arbeidet med arbeidsmiljø og arbeidsvilkår må intensiveres. intensiveres. Vi foreslår en ny og smidigere strategi for digitalisering. Vi etablerer også en helt ny helseteknologiordning, som både kommunene, spesialisthelsetjenesten og næringslivet – helseindustrien – har tatt imot med åpne armer. Vi foreslår et nytt regelverk for å forenkle og gjøre det enklere for for fagfolkene å bruke tiden sin på å hjelpe pasientene, dele informasjon og forske. Vi følger opp det historiske arbeidet som er igangsatt med å styrke vår felles allmennlegetjeneste. Det har aldri vært rekruttert flere fastleger enn nå, og stadig flere nordmenn får fastlege. Det er jeg glad for. Komiteen har valgt å behandle Dokument 8:101 S for 2023–2024 parallelt med nasjonal helse- og samhandlingsplan. I dette representantforslaget ligger det mye godt innhold. Jeg er helt enig med forslagsstillerne i at det er viktig at spesialisthelsetjenesten og sykehusene er gode arbeidsgivere.

Arbeiderpartiet at de ville stoppe private helsetilbud. I mellomtiden har Arbeiderpartiets helsepolitikk ført til at det er 250 000 mennesker som står i kø og venter på helt nødvendig medisinsk behandling i helsetjenesten. egentlig greit å bruke ordet «krise». Så kommer regjeringen med en helt tydelig invitasjon til et partssamarbeid, hvor også private ideelle ses som en del av løsningen, men bare et par uker etterpå kommer regjeringspartiene og SV her i Stortinget med forslag om å innføre en godkjenningsordning for å begrense private. Hvor går grensen for Støre-regjeringen når det gjelder å begrense private kommersielle? Når skal staten gripe inn? Hovedoppgaven vår er å sikre en sterk felles helsetjeneste. Bruk av kapasitet blant ideelle, kommersielle private aktører har alltid vært en del av oppgavedelingen i vår felles helsetjeneste, og kommer til å være det også i fortsettelsen, men det er en stor forskjell på hvem det er som skal finansiere, prioritere og organisere dette tilbudet. Vi mener at en viktig del av Ventetidsløftet nettopp er prinsippet om at bruk av private for å få ned ventetidene skal skje etter avtale med de regionale helseforetakene. Da skjer dette altså i offentlig regi, med offentlig kontroll og i den offentlige folden. Det er i stor motsetning til partiet Høyre, som i komitémerknadene ønsker å gjeninnføre det såkalte frie behandlingsvalget. Det var en privatiseringsreform som innebar ikke bare en rett til å etablere konkurrerende tilbud til det offentlige, men også en rett til å få finansiering fra staten. Det er oppskriften på et todelt helsevesen, og det kommer vi ikke til å være med på. gen av de ruspasientene og de med alvorlige psykiske lidelser som fikk helt nødvendig helsehjelp gjennom fritt behandlingsvalg, kjenner seg igjen i den beskrivelsen helseministeren her Alle tjenester levert gjennom fritt behandlingsvalg var offentlig betalt. Hele poenget er at det ga ruspasienter og psykisk syke muligheten til større mangfold, til et tilbud under «recovery», til medi kamentfri behandling i psykisk helse den offentlige helsetjenesten ikke har klart å levere på gjennom en årrekke. Disse leverandørene var godkjent, og de hadde akkurat samme tilsyn og kontroll – alle de samme mekanismene – som offentlig helsetjeneste. SV antakeligvis har fått regjeringspartiene med på nå, er jo at man skal innføre mekanismer der staten har mulighet til å legge begrensninger på etablering av nye kommersielle helseaktører, de private kommersielle en samarbeidspartner likevel? Jeg må egentlig gjenta spørsmålet: Når går private bedrifter på bekostning av den offentlige helsetjenestens evne til å gi forsvarlig helsehjelp? Hva mener helseministeren er grensen? [12:02:41]: Fritt be- handlingsvalg ble evaluert av Erna Solbergs regjering, den regjeringen som innførte reformen, og evalueringen til Erna Solbergs regjering var klar på at fritt behandlingsvalg ikke bidro til kortere ventetider, det ikke bidro til mer effektiv utnyttelse av ressursene i helsetjenesten. Jeg er opptatt av at vi bruker kunnskap når vi iverksetter politikk, og at vi gjennomfører tiltak som faktisk har effekt. Det tror jeg er viktigst for pasientene, heller enn ideologiske eksperimenter der det er kommersialisering i seg selv som er målet. Så har vi Så har vi sagt at ideelle, kommersielle private kan samarbeide med det offentlige. Når det nå er et bredt flertall på Stortinget som ønsker at vi skal jobbe videre med både en rapporteringsplikt for de private og en godkjenningsordning, nettopp for å sikre at det er kvalitet i dette tilbudet, kommer vi selvfølgelig til å gjøre det. Det skal vi gjøre i godt trepartssamarbeid, også i samarbeid med arbeidsgiverorganisasjonene og partnerne i Ventetidsløftet, for at dette skjer på en forutsigbar og god måte for alle aktører. Jeg har også lest evalueringen av fritt behandlingsvalg, selvfølgelig. De pasientene som fikk mulighet til å velge, fikk raskere helsehjelp. En av utfordringene med ordningen, slik den var innrettet, var at den i veldig stor grad ble motarbeidet av dem som faktisk skulle opplyse pasientene om deres rettigheter. Det står også i evalueringen. Det er over to milliarder pasientbehandlinger i norsk helsetjeneste hvert år, og i fritt behandlingsvalg var det totalt 40 000. Det er klart at ut fra de store ventelistetallene var det ingen som trodde at fritt behandlingsvalg skulle fjerne ventelistene totalt, men for de pasientene som fikk hjelp, var det helt uvurderlig viktig. Det vi ser nå, er at Arbeiderpartiet den ene uken sier at private er en viktig kapasitet og kompetanse å lene seg på for å løse Arbeiderpartiets håndtering – mislykkede håndtering – av helsefeltet, som gir så store ventelister. Neste uke skal man begrense dem. Vestre [12:04:51]: Jeg gjen- tar det gjerne for tredje gang: Både ideelle, private og kommersielle helseaktører inngår i samarbeid med det offentlige. Slik har det alltid vært, og slik kommer det også alltid til å være. Om det tallet går noe opp eller noe ned, er det helt greit for meg Det er grunnen til at jeg har fått med meg arbeidsgiverorganisasjonene, arbeidstakerorganisasjonene, de ideelle, de private, de kommersielle og de offentlig eide helseforetakene på Ventetidsløftet, som er et historisk partssamarbeid – med 2 mrd. kr fra regjeringen – for nå aktivt å jobbe sammen for å få ventetidene ned. Den store forskjellen mellom Høyre og Arbeiderpartiet i helsepolitikken er fortsatt: Skal dette være finansiert, prioritert og organisert av det offentlige, slik at vi har kontroll på at det er de som trenger hjelp først, som får det først, og at det er de som trenger det mest, som får det raskest, eller skal det være fritt fram? Vi mener altså at dette er fellesskapets ansvar å ta kontroll over, og det er det vi nå gjør.

[12:06:08]: Det er bra at stats- råden sier at ventetidene skal ned, men siden Arbeiderpartiet inntok regjeringskontorene, har de klart å skyve 36 mennesker inn i helsekø hver eneste dag.

Hvordan synes statsråden egentlig at det der gikk, og er det rettferdig at enda flere på hans vakt går ut i helsekø og ikke får behandling? [12:06:48]: Alle i Nor- ge som skal ha behandling, får behandling, så jeg tar sterkt avstand fra den virkelighetsbeskrivelsen av det norske helsetilbudet. Det er beviselig feil. Likevel: Ja, det er en utfordring at ventetidene har økt. De begynte å øke i 2017, de skjøt fart under pandemien, og vi har ikke klart å få dem ned igjen. Det har jeg vært tydelig på hver eneste dag etter at jeg ble helse- og omsorgsminister. Samtidig tror jeg ikke folk der ute er så opptatt av å snakke om fortiden, jeg tror folk er opptatt av hva vi gjør nå. Når vi nå har lagt fram Ventetidsløftet, og når vi nå ser at det igangsettes tiltak over hele landet – en skikkelig, ordentlig samarbeidsinnsats for å få ventetidene ned – hadde jeg håpet at representanten Hoksrud syntes det var positivt at det skjer bra utviklingsarbeid, at vi tar i bruk gode krefter, og at vi bevilger penger. Vi kommer nå til å se kvelds- og helgeåpne poliklinikker. Vi kommer nå til å se bedre utnyttelse av den arbeidskraften vi har, gjennom bedre oppgavedeling. Vi kommer til å se at det kjøpes ledig kapasitet hos ideelle og private aktører.

Vi ser at du har stått lenge i helsekø. Hvis du fortsatt ønsker å stå der, må du gi beskjed i løpet av tre uker. Hvis ikke fjerner vi deg fra ventelista. Jeg håper ikke at det er den måten helseministeren har tenkt å fjerne helsekøene i Norge på. Jeg synes det er alvorlig at pasientene blir tatt ut

som åpenbart har sykdommer som gjør at de fortsatt skal stå i den helsekøen, nå får beskjed om at hvis de ikke gir beskjed i løpet av tre uker, er de ute av køen, og så får de søke på nytt igjen? Er statsråden tilfreds med en sånn måte å håndtere helsekøene på? Vestre [12:08:49]: Represen- tanten vet veldig godt at det ikke er sånn det fungerer. Vi kan ikke ta stilling her og nå til en enkeltsak som ingen av oss kjenner detaljene i. Det kan være grunner til at helseforetaket har stilt et berettiget spørsmål ved om denne pasienten ønsker den behandlingen han eller hun er tilbudt, eller ikke, men det er klart at det er ingen som trikser med disse tallene. Vi har jo rettigheter i vårt land, og de som skal ha helsehjelp, får helsehjelp – og ventetidene skal ned. Jeg synes opposisjonen, med litt større respekt for alle de fagfolkene som jobber i helsetjenesten, skulle ha tatt innover seg at vi har vært gjennom en gedigen helsekrise, en global pandemi – covid-19, som altså satte systemene våre på en prøve ingen kan forestille seg. Det gjør også at vi drar med oss et etterslep: Vi drar med oss et sykefravær på oppimot 10 pst., og vi drar med oss et etterslep på pasientbehandlinger som bevisst ble utsatt som følge av pandemien. En kan ikke tro at dette bare er å å trylle bort over natten. De helsekøene hadde vi hatt uansett hvem som satt i regjering, men denne regjeringen tar nå grep for å få dem ned. Bård Hoksrud (FrP) [12:09:52]: Jeg tror alle er enige om at de folkene som står og jobber hver eneste dag i tjenesten, gjør en fantastisk viktig jobb, men det er altså ledig kapasitet som vi kunne ha brukt.

Oppholdslengde skal tilpasses pasientens sykdomsstadium. Nydiagnostiserte pasienter skal få et lærings- og mestringstilbud for å øke kompetansen om egen sykdom og for å mestre hverdagen på en bedre måte». Når dette bare er en merknad: Hvordan vil statsråden følge opp at de regionale helseforetakene sikrer at anbudsutlysningene er i tråd med Stortingets vedtak, samt sikrer at også andre pasienter enn dem med nevrologiske sykdommer ivaretas – siden det bare er disse som nå er nevnt i merknadene, noe som skaper usikkerhet blant andre grupper? Statsråd [12:10:44]: Jeg har stor respekt for Stortinget, og jeg kommer selvfølgelig til å sørge for at alt det som vedtas, og alle flertallsmerknader, følges lojalt opp. Så kan jeg opplyse representanten om at på Helse sør-østs nettsider har administrerende direktør allerede uttalt seg om dette. Det gjorde han den 30. mai i en nyhetsartikkel hvor det kommer helt tydelig fram at Helse sør-øst selvfølgelig kommer til å lese stortingsbehandlingen, og at stortingsbehandlingen kommer til å gi viktige føringer for den kommende anbudsprosessen som skal gjennomføres. Det handler bl.a. om at arbeidsrettet rehabilitering skal være en egen kategori, det handler om at det skal være tilstrekkelig antall plasser med overnatting, det handler om at tilbudet skal gis til minst like mange pasienter som i dag og med mulighet for desentraliserte og det handler om at oppholdslengden skal tilpasses den enkelte pasientens behov. Dette er et godt eksempel på at de regionale helseforetakene selvfølgelig lytter til de signalene de får, og så må de gjøre de skjønnsmessige vurderingene i den endelige utformingen av tilbudet. Seher Aydar

reduserer innsatsstyrt finansiering i sykehusene. Jeg har et konkret spørsmål om det er mulig for regjeringen å se på muligheten for å avvikle det totalt avdelingsvis. Det gjelder spesielt føde og barsel og psykisk helse. Vi vet at det var Høyre som innførte innsatsstyrt finansiering i poliklinisk psykisk helsevern i 2017, og det til tross for advarsler fra fagfolk. Man ser nå at de ansatte sier de bruker mye på koding av pasienter og administrasjon framfor å bruke tid på selve pasienten. Er det mulig for regjeringen å se på muligheten for å fjerne Høyre-politikken fra der den kom inn sist, altså i psykisk helsevern og deretter i føde og barsel, som er de som taper mest på den ordningen? Det viktig- ste for å sikre høy kvalitet, korte ventetider og fornøyde ansatte og medarbeidere i vår felles helse- og omsorgstjeneste er at vi er villig til å investere i vår felles helseog omsorgstjeneste. Kvalitet koster tross alt penger, derfor er jeg stolt over at regjeringen, sammen med budsjettpartner SV, har sørget for en opptrapping til sykehusene på 7 mrd. kr de siste årene. Så har vi gjort endringer i finansieringen i flere omganger allerede, senest nå i Nasjonal helse- og samhandlingsplan.

(A) [12:14:07]: Kvinnehelse har fått en sentral plass i årets Nasjonal helse- og samhandlingsplan, også før komitébehandling. Mye arbeid er allerede i gang på dette området, og det jobbes for å følge opp kvinnehelseutvalgets forslag. Med denne planen sikres et helhetlig løft for at helse- og omsorgstjenesten får bedre kunnskap om og bedre utredning, behandling og oppfølging av kvinnehelse. En slik dreining krever at det gjøres strukturelle grep der kjønnsdimensjonene i helse integreres i hele helsetjenesten, og at kvinnehelse ikke bare er enkeltforslag eller symbolpolitikk. Noe av det absolutt viktigste denne planen legger opp til, er at kvinner skal oppleve et sammenhengende og trygt tilbud gjennom svangerskap, fødsel og barseltid. Dette handler om god arbeidsdeling mellom helsestasjon, fastlege og sykehus, utprøving av digitale helsekort for gravide, en god følgetjeneste, et desentralisert og trygt fødetilbud, en finansieringsordning som legger til rette for faglig kvalitet i fødselsomsorgen, og en god barselomsorg. barselomsorg. I Stortinget har en god melding blitt enda bedre. Jeg er glad for at en samlet komité går inn for at kjønnsperspektivet skal ivaretas bedre i alle beslutninger. Å sikre at vi ivaretar kjønnsperspektivet i alle deler av tjenesten, vil bety mye for

Aldri før har noen regjering gjort så mye for kvinnehelse. Helse- og samhandlingsplanen er én ting, men det skjer også mye utenfor denne planen. Basisfinansieringen av fastlegeordningen, kompetansetjenester for endometriose og adenomyose, hvordan vi skal behandle lymfødem og lipødem, penger til forskning gjennom flere kanaler, samhandlingstilskudd for smartere bruk av bl.a. jordmødre, er bare noen av tiltakene som denne regjeringen er i gang med. helse- og samhandlingsplanen angriper vi hele kvinnehelsefeltet systematisk Siden det er litt tid igjen, vil jeg si en ting til: Kvinnehelse må være en del av helheten. Bård Hoksrud var inne på det med kvinner som får brystkreft, og tilgang til brystrekonstruksjon. Representanten var med på å lovfeste den tilgangen. Denne lovfestingen førte til økt ventetid for barn med hareskår. Vi er ikke imot kvinnehelse. Vi er ikke imot kvinnehelsetiltak. Det løfter vi strukturelt i denne planen, men det må også være en del av helheten, så vi ikke får utilsiktede konsekvenser, som bl.a. forrige regjering la opp til.

Hvert år utsettes mange mennesker for en sykdom eller skade som gjør at de settes ut av spill, enten i hverdagen eller på jobb. Det kan være akutte hendelser, ulykker, slag, kroniske lidelser eller andre årsaker. Når sånne situasjoner oppstår, er det viktig å komme raskt i gang med rehabilitering, slik at en kan trene opp og vedlikeholde ferdigheter og evnen til å mestre eget liv. I februar i år kom Riksrevisjonen med en ny rapport om tilstanden på rehabiliteringstjenestene i Norge. Den viste bl.a. at mange pasienter ikke får de rehabiliteringstjenestene de har behov for. Flere steder fungerer ikke samhandlingen mellom kommunene og sykehusene, og svakheter i rehabiliteringstjenestene får store konsekvenser for pasientenes helse, arbeidsevne, familieliv og fritid. Konklusjonene til Riksrevisjonen er alvorlige. Rapporten viser også at det blir en stor psykisk belastning for mange å ikke få den rehabiliteringshjelpen de trenger. Med Riksrevisjonens nye rapport på bordet skulle en tro at Støre-regjeringen tok ansvar og satte i gang nye tiltak for å få til en forbedring, men det vi ser, er en regjering som ikke satser på rehabilitering. Vi ser at antallet døgnplasser innen den spesialiserte rehabiliteringen i sykehusene skal bygges ned, vi ser at ventetidene for å få hjelp øker kraftig, i Nasjonal helse- og samhandlingsplan, som vi behandler i dag, at Støre-regjeringen har få konkrete tiltak som kommer til å bedre situasjonen framover. Og ikke nok med det, regjeringen har også tenkt å overføre mer av ansvaret for rehabiliterin gen til kommunene, som ikke er forberedt eller har tilstrekkelig kompetanse. Seks av sju kommuner mangler kompetanse på rehabilitering i helsetjenestene. Støreregjeringens manglende satsing på rehabilitering gjør at mennesker som kan og vil være i arbeidslivet, blir kastet ut i uførhet, og at hverdagslivet blir vanskeligere å mestre for mange. mange. Høyre vil styrke rehabiliteringsområdet og sikre at flere får den rehabiliteringshjelpen de har behov for. Derfor har vi i løpet av denne perioden fremmet flere forslag om å sette i gang en rehabiliteringsreform, som både regjeringspartiene og SV har stemt imot, men vi gir oss ikke, og derfor foreslår vi i dag flere nye tiltak. Vi vil innføre et pakkeforløp for rehabilitering, og vi vil også ha et eget digitalt pakkeforløp hjem. Vi vil stoppe overføringen av rehabiliteringsansvaret fra sykehusene til kommunene til det er gjort en faglig vurdering av området, og Høyre vil at vi skal se på framskrivingsbehovet fram mot 2040, slik at vi enklere kan dimensjonere rehabiliteringstjenestene framover. Det må legges bedre til rette for at pasienter og brukere kan trene opp og vedlikeholde ferdigheter og evnen til å mestre eget eget liv. Det handler først og fremst om livskvaliteten til den enkelte, men det handler også om samfunnets behov for mer arbeidskraft. Derfor trengs det en større satsing på rehabiliteringsområdet enn det Støre-regjeringen legger opp til i Nasjonal helse- og samhandlingsplan, og det er det Høyre foreslår i dag.

«Nasjonal helse- og samhandlingsplan legger en rekke føringer for det fremtidige rehabiliteringstilbudet. (…) Den endelig vedtatte planen vil være et viktig premiss inn i den kommende anbudsrunden for kjøp av private rehabiliteringstjenester i Helse Sør-Øst.» Dette er et direkte sitat fra hjemmesida til Helse sørøst. Det betyr at Nasjonal helse- og samhandlingsplan legger føringer. De nasjonale helseforetakene må innrette sine framtidige anbudsprosesser bl.a. sånn at man kan opprettholde desentraliserte tilbud. Regjeringspartiene vil videreutvikle det desentraliserte spesialisthelsetilbudet gjennom samarbeid med store og små sykehus og mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene, og ved bruk av digitale løsninger. Rehabilitering bør planlegges og inngå som en del av det ordinære pasientforløpet. De private ideelle rehabiliteringsinstitusjonene er viktige. De er kunnskapsrike og engasjerte. De må inkluderes på en hensiktsmessig måte for å skape gode rehabiliteringsforløp. I årene som kommer, vil både habilitering og rehabilitering bli stadig viktigere, med en befolkning som blir eldre, og som lever lenger.

Fagforeninger, arbeidsgiverforeninger og offentlige og private sykehus er med på dette, så Ventetidsløftet er gjennomarbeidet, viktig og forpliktende. Det inkluderer offentlige, ideelle, private, kommersielle aktører, så det er veldig bra. Jeg fikk ikke flere replikker til representanten fra Kristelig Folkeparti, Bjuland. Han sa at alle skulle få hjelp når de trenger det, uavhengig av logoen på skjorta. Da tenker jeg: Vet representanten at de private kommersielle helseaktørene ikke har akuttberedskap, ikke har noe fødetilbud, og heller ikke utdanner de viktige, spesialiserte fagfolkene som vi trenger for å opprettholde vår felles helsetjeneste til gode for alle pasienter? (A) [12:23:49]: Regjeringa føre- slår seks viktige grep i Nasjonal helse- og samhandlingsplan. Eit av desse grepa er eit nytt og varig rekrutterings- og samhandlingstilskot. Det er for å sikra gode pasientforløp og styrkja samhandlinga mellom spesialisthelsetenesta og kommunehelsetenesta. Det er noko eg er veldig glad for. Som tilsett i kommunehelsetenesta i over 30 år er dette eit kjærkome grep. Dette tilskotet vil gjera det enklare for kommunar og sjukehus å samarbeida om felles planlegging, tenesteutvikling og gode pasientforløp til fem prioriterte pasientgrupper. Det er difor ekstra gledeleg at regjeringa allereie før planen er vedteken, har føreslått å løyva pengar til dette samhandlingstilskotet i revidert nasjonalbudsjett. Det gjer at sjukehus og kommunar allereie i år kan starta opp det viktige arbeidet. arbeidet. Det er ikkje overraskande at mitt hjarta slår ekstra for eldre og ei god eldreomsorg. Ei av dei prioriterte gruppene for dette samhandlingstilskotet er skrøpelege eldre. Eg håpar at nokon vil nytta seg av dette tilskotet for å få ei betre samhandling i arbeidet med våre sjukaste eldre.

akkurat sånn som dette tilskotet legg opp til, gjennom tettare og betre samarbeid. For ikkje så lenge sidan besøkte eg Helse Fonna og Haugesund sjukehus, og for ein stortingsrepresentant og helsepersonell var det ein draum å sjå det dei gjer der.

før. Men samarbeid kjem ikkje av seg sjølv. Me må satsa på det viktigaste me har, nemleg fagfolka våre. Dei er grunnmuren i vår felles helseteneste. Difor er eg glad for at Na sjonal helse- og samhandlingsplan er så tydeleg på å rekruttera og behalda personell med rett kompetanse. I planen ligg det ei rekkje grep for å møta dei utfordringane me ser i dag, og som òg vil vera der i morgon. Me må sjå på oppgåvedeling mellom yrkesgrupper, prøva ut og vurdera alternative arbeidstidsordningar, fagarbeidarløft og kompetanseheving.

(H) [12:26:47]: Jeg reflekterte litt over de to innleggene vi hørte fra representanten Madland, begge gikk på fagforeningsspørsmål. Jeg håper jeg kan være her så lenge at jeg også får høre at hun kunne interessere seg for pasientene. Dokumentet som vi har til behandling i dag, er en stortingsmelding. Den forplikter ikke så veldig. Man skal høre hva Stortinget mener om forskjellige saker, og Stortinget har ikke ment så mye heller. Man har 15 punkter, og de fleste er vurderingspunkter og utredningspunkter. Jeg har til og med sett Dokument 8-forslag som har vært langt mer distinkt instruerende overfor regjeringen enn dette. Det blir mye ord, og jeg merket meg at vi har fått en ny sjef for helsevesenet som virkelig har laget fallhøyde. Jeg synes man skal notere alt som er sagt om ventetider, om hvor glimrende samhandlingen blir, og at produksjonen skal opp. Man tillater seg likevel å ikke svare på noen av de utfordringene man har fått når det gjelder den økte ventetiden som har skjedd etter at Arbeiderpartiet overtok Helsedepartementet. Jeg synes ikke det er noe godt svar å si at det er pandemien, for pandemien kommer lenger og lenger unna i avstand. Da er det ingen unnskyldning for at køene øker. Derfor vil jeg si litt om de insitamentene man altså tar ut. Innsatsstyrt finansiering har vi erfaring med. Statsråden var inne på at man skal basere seg på kunnskap. Erfaringen er i hvert fall at når man

Da kan man si at Oslo-politikere er mer riksrettet og utenriksrettet, men dette har gått helt forbi de tre fra Oslo som hittil har hatt ordet. nemlig skjedd på dramatisk vis, som en følge av budsjetteringsordningen i de regionale helseforetakene – uten politisk prioritering. Statsråden er ellers den første til å si at det er nærmest juvelen i kronen – for offentlig styrt helsevesen, for da kommer de politiske prioriteringene gjennom. Da må jeg spørre og utfordre Vestre:

forskerne for lengst har kartlagt, som betyr at vi har en opphopning av folk med vanskelig livssituasjon, med rus og psykiatri. I dette systemet har vi altså gjort det mulig å trekke ut 150 mill. kr. fra den ene dagen til den andre i et budsjettår, uten noen som helst politisk diskusjon.

[12:30:15]: I mars i fjor kom kvinnehelseutvalget med sin NOU. Den viste at kvinner har et dårligere møte med helsetjenesten enn menn. I vår iver etter å behandle alle likt ender vi opp med å ikke ha likeverdige helsetjenester. Kvinner er ikke små menn, og i en verden der vi alltid har tatt utgangspunkt i mannen, må det ganske store endringer til for å gi oss noe så banalt som gode nok helsetjenester. Derfor er det skuffende at når man legger fram en plan nettopp for bedre helsetjenester for alle, er kjønn og kjønns betydning for helse fortsatt nesten helt fraværende. noen gode ting her på føde- og barselomsorg, men det viser også et litt gammeldags og tradisjonelt syn på kvinnehelse. Vi gjør mer enn å føde barn. Helsen vår er knyttet til mer enn de månedene noen av oss bærer fram og føder barn og er i barsel. Kvinnehelseutvalget pekte på store mangler, både i finansiering i mangelen på kunnskap blant helsepersonell og i befolkningen. De pekte på ansvarspulverisering, og mest forstyrrende pekte de på at selv om det ikke har vært mangel på sterke kvinners stemmer, blir de ikke hørt. Stortinget vedtok enstemmig at kvinnehelse skulle være en sentral del av Nasjonal helse- og samhandlingsplan, men det er det virkelig ikke – selv om noen representanter hevder at det er det. Et flertall på Stortinget retter riktignok opp i noe av svakheten i planen, men jeg skulle ønske at flere av partiene tok ansvar for å gjøre noe med de manglene vi vet er der. Høyre foreslår å endre finansieringen både i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten, sånn at kvinnehelse får mer av potten. Kvinnehelse har lav status. Vi foreslår å oppdatere retningslinjer og veiledere for kvinnesykdommer. Vi krever at kjønnsperspektivet er en del i all medisinsk og helsefaglig forskning, og vi vil ha en digital kvinnehelseportal og utrede muligheten for at flere kan få hormonbehandling i overgangsalderen, for å nevne noe. Så må jeg nevne at samtidig som vi venter på en forebyggings- og behandlingsreform på rusfeltet som aldri kommer, samtidig som fjoråret var nok et rekordår i antall overdosedødsfall – vi mistet 363 mennesker samtidig som det legges ned flere hundre døgnplasser over hele landet, så er det nesten ingenting her om rus. Senterpartiet snakker om tvangsmidler som forebygging, samtidig som vi står i limbo og venter på at noe skal skje – tre år etter at rusreformen falt i Stortinget. Det er bare 20 år siden ruspasienter fikk pasientrettigheter, men nå er feltet i harnisk. En start kunne vært å ta de problemene på alvor, også i en nasjonal helse- og samhandlingsplan – som tross alt skal gjelde for alle.

[12:33:28]: Som jeg var inne på i mitt hovedinnlegg, behandler vi i dag også Rødts forslag om å gjøre sykehusene til bedre arbeidsgivere, og dette innlegget handler i hovedsak om det. det. Ansatte er selve grunnmuren i sykehuset. Den grunnmuren slår nå sprekker. Helsepersonellkrisen løses ikke av å legge ned nødvendige tilbud, den løses gjennom å sikre at de som er på jobb i helsetjenesten, har en arbeidsplass som gir dem gode rammer til å utøve arbeidet på en god måte og i et tempo som både de som ansatte og pasientene deres trives med. Skal vi ha gode velferdstjenester, må vi sikre gode arbeidsvilkår. I stedet for å ta tak i den varslede krisen dekker sykehusene opp hullene i vaktboken med kommersielle vikarbyråer. Det er kortsiktig, koster fellesskapet mye penger og hjelper egentlig ingenting. omsorgssektoren bemanner med minimumsbemanning, fører dette til overtidsbruk, høy grad av innleie og stor belastning på de ansatte. En Fafo-rapport peker på gode erfaringer med å flytte med å flytte vikarmidler til fastlønn for å kunne bemanne opp i perioder der man vet og kan beregne at det vil være behov. En barriere for at dette skal gjøres systematisk, er at førstelinjelederne ikke har myndighet til å omdisponere midler. Skal vi få ned graden av innleie, er det nødvendig å sikre at lederne som er nærmest der problemene oppstår, har redskaper til å løse dette. HMS-begrepet forstås i dag for snevert i Norge. Både Sverige og Danmark har egne forskrifter som regulerer de psykososiale risikofaktorene. Noe tilsvarende finnes ikke i Norge. Helsearbeiderne i Norge har ikke den samme beskyttelsen mot helsetrusler i sitt arbeidsmiljø. arbeidsmiljø. Helsevesenet endrer seg stadig, og oppgaver som tidligere bare ble gjort på dagtid, gjøres nå hele døgnet. Det betyr at helsepersonell må gjøre mer administrativt arbeid på tider av døgnet når bemanningen er lav, det betyr også når det f.eks. ikke er helsesekretærer på jobb. Det øker arbeidsbyrden til vaktene, skaper samtidighetskonflikter og økt arbeidsintensitet. Arbeidsforholdene er belastende i sykehusene i dag, det må man gjøre noe med. Arbeidsmiljøloven pålegger arbeidsgiver å sikre de ansatte et helsefremmende arbeidsmiljø, men de som skal ta vare på helsen vår i dag, blir syke av den jobben. Det er ikke engang alle som har pauserom, garderober Nye sykehus bygges uten at det er plass til dette. Dette er en lavthengende frukt som man kan gjøre noe med raskt. Når vi kjemper for bedre arbeidsvilkår for de ansatte i helsetjenestene, kjemper vi også for syke, pleietrengende og deres pårørende. Vi kjemper for tryggheten til oss alle. Kampen for bedre arbeidsforhold i helsetjenesten er den viktigste jobben vi har foran oss hvis vi skal ha et godt offentlig helsevesen også i framtiden. Erfaringen med de sto- re digitaliseringsprosjektene tilsier at vi må tenke nytt om hvordan vi jobber med digitalisering. Det er derfor helt riktig at det nå legges opp til en helt ny digitaliseringsstrategi, og at kursen legges om. Målet må være at digitaliseringen skal være personellbesparende, at den skal være tett på det kliniske arbeidet, og at vi må se på hvordan vi kan ta i bruk ny teknologi på en raskere måte. Vi ser at det fungerer bl.a. i Vestre Viken, der de har tatt i bruk kunstig intelligens innen radiologi. Det gir bedre og raskere resultater. Vi snakker ikke om lange prosesser med store prosjektorganisasjoner. Nei, vi snakker om å ta i bruk eksisterende teknologi som finnes der ute, og at det gjøres tett på dem som utfører tjenestene i sykehusene. Da er teknologi forankret, den er ønsket, og det er sikret at den er nyttig i tjenestene. Det er framtiden for digitalisering av helsetjenestene. Vi må lytte til fagfolkene våre, vi må lytte til pasientene, vi må bruke de initiativene som kommer, og vi må tørre å være frampå og utviklingsorienterte. I tillegg trenger vi å øke samhandlingen, og vi må styrke digitaliseringen også i kommunetjenesten. Helseteknologiordningen er allerede i gang, og vi kommer til å videreføre den. Den vil være viktig for at kommunen skal kunne ta i bruk ny teknologi og nye journalløsninger og sikre bedre samhandling. samhandling. Vi er nødt til å bidra til at det utvikles teknologi i Norge, og da vet vi at en av nøkkelfaktorene er at vi har tilgang på helsedata. Vi har verdens beste helsedata i Norge, da må vi også ha en bedre og enklere tilgang på disse helsedataene for å kunne utvikle bl.a. kunstig intelligens på en trygg måte til bruk i helsetjenestene. Når det utvikles i Norge, er det også tilpasset norske forhold. Regjeringen startet tidlig i denne utviklingen på digitaliseringensfeltet, og det som skjer i denne planen, er egentlig en videreføring av det som allerede er satt i gang. Det er åpenbart viktig at vi får utviklingen av og ansvaret for digitalisering og teknologi tettere på helsepersonell og pasienter i tjenesten. Vi går inn i en tid hvor helsepersonell er et knapphetsgode, og skal vi lykkes med utviklingen av helsetjenestene våre framover, er vi helt avhengige av å lykkes med digitalisering. digitalisering. Fram til nå har det ikke nødvendigvis vært et likhetstegn mellom digitalisering og effektivisering – at man har fått effekt i den andre enden. Det er vi nødt til å gjøre noe med – ikke fordi vi skal ha en kaldere tjeneste, for at vi skal fjerne fagfolkene, eller for at pasientene ikke skal møte helsepersonell, men fordi helsepersonellet vårt skal bruke den kompetansen de har, der vi trenger den mest. Sammen med hele laget i helsetjenesten skal vi nå satse. Vi skal bruke teknologi på en sånn måte at vi sparer personell, sånn at vi kan levere bedre tjenester med kortere ventetider til beste for pasienten.

Me meiner tiltaka i planen i sum kjem til å gjera nettopp det. Det viktigaste for oss er å skapa ei meir samanhengande og heilskapleg omsorg for å tryggja mor og familien i situasjonar som kan kjennast utrygge og stressande. Me har fått mange tilbakemeldingar om dette. Nokre av grepa me tek, handlar om overordna grep som er til fordel for nettopp denne delen av helsetenestene. Innsatsstyrt finansiering blir redusert, og rammefinansieringa blir auka. Me har freda dagens fødetilbod så lenge som me sit i regjering. Me har sett inn tiltak som at sjukehus skal følgja opp anbefalinga om at jordmor skal vera til stades i aktiv fase av fødselen. Den nybakte mora skal kunna venda seg til barselavdelinga utan tilvising den første veka etter utskriving. Dei mindre fødestovene skal utviklast, og dei skal ha både mengdetrening og hospitering. Me skal evaluera og forbetra følgjetenesta, følgjetenesta skal baserast på reell reisetid. Me ønskjer moglegheit for delte stillingar mellom kommune og sjukehus. Det har mange allereie gode erfaringar med, bl.a. i Alta. Det kan gjera at den same personen kan følgja den gravide gjennom heile forløpet – samanhengande og heilskapleg. Helsedirektoratet skal vurdera forløpsfinansiering. Dette området blir eit prioritert område i helsefellesskapa.

Andre tiltak, som å gjennomføra undersøking av brukarerfaring, er etterspurde. Me har starta prosjektet med digitalt helsekort, som mange har ønskt, og det å ha foreldrestøtte under og etter svangerskap. Uansett vil det resultera i at folk skal vera trygge på at ein får hjelp når ein treng det. Det er veldig viktig for oss – det skal vera god kvalitet, og det skal vera i nærleiken av der ein bur.

med hånden på hjertet må innrømme at vi aldri kan si at nå har helsevesenet vårt fått nok penger. Som helsepolitikere er vår fremste jobb å sørge for så gode rammer som overhodet mulig for våre tjenester. Jeg er derfor glad for at det i Nasjonal helse- og samhandlingsplan ligger kraftfulle grep og forbedringer av finansieringen til sykehusene våre. Så er det selvfølgelig viktig å understreke at dette er en melding, og at det er i behandlingen av budsjettet vi vedtar kroner og øre. I denne planen legges det opp til økt rammefinansiering på bekostning av den innsatsstyrte finansieringen. Det sikrer sykehusene våre større muligheter til å prioritere innenfor egne rammer, tilpasset sitt sykehus og sitt pasientgrunnlag. Dette er etterspurt av fagfolkene. Jeg er glad for at vi nå reduserer ISF-andelen til 30 pst. Videre tar vi endelig et oppgjør med en effektiviseringsforventning på sykehusene våre som har ligget der siden 2008. Nå skal endelig endring i demografikostnadene dekkes fullt ut, ikke 80 pst. som det har vært. og slett at når behovene blir større fordi det blir flere og eldre, skal sykehusene få midler til å følge opp dette uten å måtte kutte andre steder. Her snakker vi om store summer. Vi innfører også et samhandlingstilskudd inspirert av forslaget fra sykehusutvalget. På den måten sikrer vi finansiering til at sykehusene og kommunene kan jobbe enda tettere sammen om å gi pasientene det tilbudet de trenger. Låneandelen i nye prosjekter økes, slik at sykehusene ikke behøver å spare opp like mye egenkapital i forkant. Forslaget som ligger i planen, er en låneandel på inntil 90 pst. av styringsrammen. Med et lavere krav til egenandel er det mulig for sykehusene å bygge raskere og med riktigere størrelse. Så vet alle at det å øke låneandelen ikke gir bedre økonomi i seg selv. Derfor skrus det også på rentemodellen, og den modellen som gjaldt fram til 2018, innføres. Men det er en realitet at økte renter også byr på utfordringer for sykehusene våre. Derfor ber flertallet i dag regjeringen om å utrede ulike ordninger for å håndtere avskrivningskostnader og mulige rentekompensasjonsordninger. Jeg er glad for at statsråden allerede i sitt innlegg påpekte det, og jeg ser fram til det videre arbeidet. Siden vi prater om økonomi, spurte representanten Hoksrud om vi hadde bevis på at vi kjøpte for 15–16– 17 mrd. kr fra private og ideelle. Vel, på side 97 og 98 i statsbudsjettet står regnskapstall for 2022:

I 1992 sa Bill Clintons rådgiver: «It’s the economy, stupid.» Ja, vi kan gjøre mange gode vedtak og endringer i vår felles helsetjeneste, men det må være økonomiske rammer som gjør det mulig. Det er jeg glad for at denne regjeringen har. Siv

Nasjonal helse- og samhandlingsplan bygger på regjeringsplattformen, som slår fast at vi vil sikre nærhet og likeverdig behandling for pasienter i hele landet.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 i dag, også er tydelig på at akuttsykehusene i Lofoten og Narvik ikke skal svekkes. Det legges også til grunn at dagens fødetilbud skal opprettholdes i planperioden. Dette følges opp budsjettmessig fra regjeringa og stortingsflertallet, og det er veldig bra. Representanten Vasvik hadde gode detaljer i sitt forrige innlegg. Dette gir trygghet for folk. I regjeringsplattformen er det påpekt at regjeringa vil utvikle og styrke det desentraliserte sykehustilbudet i Norge, flytte mer av den elektive virksomheten ut til lokalsykehus og styrke den lokale akuttberedskapen. Det er viktig å forebygge sykdom og sikre gode og likeverdige tjenester i hele landet. Det er også viktig å ruste vår felles helsetjeneste for framtida. Folk fortjener at hele helse- og omsorgstjenesten skal være god, både i kommunen og i spesialisthelsetjenesten. Derfor er det bra at satsing på desentralisert og fleksibel utdanning og profesjonsfag prioriteres, noe som er viktig for personellutfordringen i helse- og omsorgstjenesten. Det å finne nye og bedre arbeids- og organisasjonsformer og samtidig fremme en heltidskultur, er en løsning for framtida, forutsatt at det gjøres i et godt partssamarbeid. Eksempelvis fikk vi vite da vi besøkte DMS i Brønnøysund, at jordmødre også gjorde andre viktige oppgaver på stedet. Sambruk av personell og kombinerte stillinger kan bidra til bedre bruk av personell, til bedre tjenester og til at stillingene blir attraktive for arbeidstakerne. Samhandlingsmidlene er et nytt tiltak for å bedre folks felles helsetjeneste. Spesialisthelsetjenesten og kommunene må bli enda flinkere på samhandling, ved slike budsjettsatsinger kan tjenestene ta store skritt framover til det beste for folk som trenger hjelp av kommunen eller spesialisthelsetjenesten.

Fremskrittspartiet er opptatt av at helse- og omsorgstjenesten ikke bare skal behandle sykdom. En like viktig oppgave er å gi den enkelte mulighet til å mestre eget liv og håndtere ulike påkjenninger. Noen mennesker lever med kronisk sykdom eller funksjonsnedsettelser, som gjør at de har behov for rehabilitering hele livet. Dette er også påpekt i en fellesmerknad med bl.a. Høyre Det er riktig å vise til at regjeringen Solberg, der Fremskrittspartiet var med, la fram en opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering som særlig rettet seg mot kommunenes ansvar og mulighet til å gi gode rehabiliteringstilbud. Den inneholdt målrettede tiltak med finansiering gjennom stimuleringsmidler og øremerkede tilskudd. En foreslo også å prøve ut nye arbeidsmåter og modeller for bedre oppfølging av pasienter med kroniske sykdommer og sikret også at pasienter med Parkinson fikk bedre og mer egnet oppfølging gjennom etableringen av ParkinsonNet. Det er også verdt å nevne at det ble opprettet et nasjonalt prosjekt for å sikre et bedre behandlingsforløp til barn med hjerneskade, og at antallsbegrensningen for behandlinger hos kiropraktor ble fjernet. Og pasienter fikk enklere tilgang til logoped gjennom at krav om forhåndsgodkjenning fra Helfo før behandling ble opphevet. Til tross for målrettet innsats gjennom denne opptrappingsplanen har ikke rehabiliteringsfeltet fått det løftet det burde ha fått de siste årene. Riksrevisjonens undersøkelse av rehabilitering i helse- og omsorgstjenestene viser at mange pasienter ikke får de tjenestene de har behov for, av kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Riksrevisjonen påpeker at nesten 40 pst. av kommunene mener at ansvarsforholdet mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten er uklart, og at pasienter dermed havner mellom to stoler og ikke får den hjelpen de trenger. Det er svært alvorlig at det avdekkes i undersøkelsen at bare hver fjerde kommune har alle de anbefalte rehabiliteringstjenestene tilgjengelig for sine innbyggere. Det er grunn til å uttrykke bekymring over at regjeringen i Nasjonal helse- og samhandlingsplan ikke tar tak i rehabiliteringsfeltet, og ikke har noen konkrete tiltak for å løse de store utfordringene. Det er svært alvorlig – også at de regionale helseforetakene har planer om å legge drastisk om rehabiliteringsfeltet, med mer dagbehandling og mindre døgnbehandling å ta ned og delvis fjerne avtaler med private og ideelle aktører som leverer spesialiserte rehabiliteringstjenester.

Fremskrittspartiet har fremmet en del såkalt løse forslag i salen i dag. Høyre kommer ikke til å stemme for dem. Det handler egentlig ikke om at vi nødvendigvis er uenige, men vi har jobbet veldig langsiktig og helhetlig med denne innstillingen, og da vil vi ta stilling til den type spørsmål i andre saker som vi kommer til å ha til behandling i komiteen. Det er nødvendig å si litt om ventetider. Det er 250 000 mennesker som står i helsekø. Det er nå gått flere år etter at pandemien la sitt harde trykk på helsetjenestene i Norge, hvor helsepersonellet vårt gjorde en fantastisk innsats, og det er mange andre land som har håndtert det etterslepet mye mer kontant og mye bedre enn det den norske regjeringen har gjort, med Arbeiderpartiet i førersetet. Nå skal man ta grep. Det er bra for alle de pasientene som nå venter, men dette burde man gjort mye før. I stedet var signalene fra helseministeren i sykehustalen i fjor at sykehusene skulle ha mindre å rutte med, at de skulle gjøre mindre. Så det er helt åpenbart at dette må regjeringen ta ansvar for. Alle behandlinger som det offentlige betaler for, om det er hos private, ideelle eller i den offentlige helsetjenesten, er prioritert, finansiert og organisert. Det er jo hele poenget, og det er en fordel at vi også bruker av den private kapasiteten – for det offentliges regning – for systematisk å få ned ventetidene. Dette er prioriterte pasienter. De har fått en rettighet. De står bare i en kø og venter på hjelp. Jeg vil gjerne også si litt om digitalisering. Regjeringen presenterer en ny og riktig retning for digitalisering i helsetjenesten, men det går for sakte. I Norge har vi i mange år samlet svært gode helsedata. Det vet forskere, det vet helseinnovatører, og det vet legemiddelselskaper. Vi har gode helseregistre og helseundersøkelser som skiller seg fra veldig mange andre land. Det er egentlig den første faktoren som gjør at et helsenæringseventyr i Norge bare er et perfekt langskudd unna, hvis vi snakker litt i fotballtermer. Det andre er at vi har et godt digitalisert For å realisere de mulighetene som ligger i det gullet vi har av helsedata i Norge, haster det med å definere mål, prioriteringer og virkemidler for å øke tilgangen til dataene. Hindringene er store. Legemiddelselskaper og forskere melder om opptil 17 måneders ventetid. Det gjør at vi går glipp av innovasjon av gode gründerselskaper, som kan bygge næring. Og pasienter i Norge går glipp av gode kliniske studier og ny medisin. Marian

Forrige taler var veldig opptatt av noe av dette. Det offentlige helsevesenet har lenge fungert som vår felles helseforsikring. I dag er det nærmere én million nordmenn som ikke lenger tror på den felles helseforsikringen. Vi har finansiert vår felles helsetjeneste gjennom skatter, og det har vært et symbol på vår velferdsstat. I dag ser vi at det er noen som slipper billigere unna køen, og som kan kjøpe seg fast track-kort. Nå er våre offentlige helsetjenester truet. De er truet på grunn av økte renter og av avskrivningskostnadene, som vi har vært innom, men når nesten 5 000 sykehusleger er usikre på om de kan stå i jobben om to år, mener jeg også at vårt offentlige helsevesen er truet.

en konsekvens av den modellen man har valgt, de sykehusmodellene man har valgt, for i mange år har våre offentlige sykehus blitt bygd for små, både i Østfold og Kirkenes og i Hammerfest

ting som vi som har vært i arbeidslivet, tenker at det er selvsagt for en arbeidsgiver å stille opp med. Denne modellen, som vi har hatt i mange år, hvor sykehus skal bygges, finansieres og behandles over samme samme budsjett, står seg ikke lenger, og det truer det offentlige helsevesenet. Samtidig ser vi at når det offentlige helsevesenet kjøper tjenester av det private, er det de med helseforsikring som går foran de som har avtale gjennom det offentlige. offentlige. Det er vårt felles ansvar å sikre en helsetjeneste for alle. En annen sak som det har vært lite snakk om, er minoritetshelse og bruken av helsetjenester. Vi er stolt av å ha fått gjennomslag for at det skal komme en egen undersøkelse i Groruddalen som kan danne riktig og viktig grunnlag for kunnskap om minoritetshelse i andre helseplaner. Morten

[12:59:18]: Jeg tenkte jeg skulle snakke litt om RSV-infeksjoner, som, på lik linje med influensa, gir svært mange innleggelser hvert år. I motsetning til influensa er det i overveiende grad de minste barna, de under to år, som blir smittet, og som blir innlagt på sykehus. Selv om andelen som trenger innleggelse, er lav, utgjør RSV en betydelig andel av innleggelser blant små barn. Behandlingen av denne pasient gruppen er krevende for pårørende og gir store kapasitetsutfordringer for sykehusene. De siste årene har vi sett store teknologiske fremskritt som gir håp om at vi snart vil ha en effektiv forebyggende behandling av RSV hos barn. Dette vil kunne ha store, positive samfunnsøkonomiske effekter gjennom å redusere antall innleggelser, og ikke minst bety mye for foreldre, som skal slippe å se barna sine trenge hjelp til å puste. Helsepersonellkommisjonen legger vekt på nødvendigheten av å redusere behovet for helsepersonell i årene som kommer. Et ledd i dette vil være å begrense antall innleggelser, og særlig dem som er ekstra ressurskrevende, og som kanskje kan unngås. Det er på denne bakgrunn Fremskrittspartiet mener at Stortinget raskt må få inn de nye behandlingene i barnevaksinasjonsprogrammet så snart de er metodevurdert og godkjent i Norge. Dette vil komme raskt, og det må da være tydelig allerede nå at det er en prioritet fra Stortingets side. Derfor har Fremskrittspartiet fremmet et løst forslag i saken, som jeg gjengir: «Stortinget ber regjeringen sikre at barnevaksinasjonsprogrammet også skal inneholde vaksine monoklonale antistoffer mot RSV-viruset så snart som mulig.» Så til forslaget fra Rødt-representanter om å gjøre sykehusene til bedre arbeidsgivere. vi fra Fremskrittspartiets side ser alvoret i den pågående helsepersonellmangelen og utfordringene i arbeidsmiljøet som preger helse- og omsorgstjenestene i dagens Norge. Det er klart at tiltak må gjennomføres for å bedre forholdene for helsearbeidere og sikre tilgangen på likeverdige helsetjenester. Derfor ser vi at de forslagene som er fremsatt, har gode intensjoner og adresserer viktige utfordringer med å utrede og implementere et HMS-regelverk som bedre tilpasses beslutningene og helseutfordringene i helse- og omsorgstjenestene, samt å sikre egnede fasiliteter for ansatte. Det er nødvendige skritt for å bedre arbeidsmiljøet. Alfred Jens

(H) [13:05:42]: I Nord-Norge er det store utfordringer knyttet til samarbeidet mellom kommunene og sykehusene. Det er mange grunner til det. Det handler om lange avstander, det handler om værforhold, og det handler om at det er vanskelig å rekruttere og beholde helsepersonell. Hvis vi ser på de framtidige helseutfordringene vi vil ha i Norge,

Derfor fremmer Høyre i dag et forslag som handler om at vi vil bidra til å igangsette et prosjekt i Finnmark for å tilby pasienter mer sømløse helsetjenester, og at spesialisthelsetjenestene kommer nærmere pasientene og der pasientene bor – rett og slett helsetjenester på hjul i Finnmark. Det handler om flere ting når vi ønsker å sette i gang det prosjektet. Det handler om å få raskere og bedre helsehjelp,

men å sentralisere plassene inn til de største sykehusene, gjør at det ikke vil være flere døgnplasser på Silsand, i Tana eller hvor det ellers skulle være. Så jeg tror selv at

det er cirka 1,5 pst. av de 16 mrd. kr som blir brukt innenfor private på somatikk, altså på pasientbehandling innenfor somatikk. Det er noe helt annet, og det er ofte det man prater om når man begynner å prate om de store tallene fra regjeringens side. side. Sjeldne sykdommer mener jeg også er en viktig ting å få fram i denne debatten. Det er 300 000 norske menn og kvinner som lever med sjeldne sykdommer. Sjeldne sykdommer rammer få, men for dem som rammes, oppleves det ofte som en tung byrde både fysisk, psykisk og økonomisk. De fleste sjeldne sykdommer er genetiske og medfødte. Dermed er det ofte foreldre og familie som må bære byrdene, og som må tre ut av arbeidslivet for å gi helse og omsorg til barnet sitt. I dag finansieres legemidler for sjeldne sykdommer av helseforetakenes driftsbudsjett, sammen med legemidler for alle andre sykdommer. Stortinget ba i 2016, i forbindelse med behandlingen av prioriteringsmeldingen, om at det skulle sikres at mennesker med sjeldne sykdommer fikk beholde samme nivå av tilgang til legemidler. Dessverre viser tall nå at tilgangen til nye legemidler for sjeldne sykdommer nærmest er halvert fra 2016 til 2023. Dagens finansieringsordning gjør det dessverre slik at mange av disse pasientene ikke får den behandlingen de trenger, fordi kostnadene er høye, og insentivene for å ta i bruk nye, innovative legemidler er for lave. Som samfunn har vi et ansvar for å ta vare på våre mest sårbare borgere. Fremskrittspartiet er klar på at vi må handle nå for å forbedre livet til dem som lider av sjeldne sykdommer. Vi oppfordrer derfor Stortinget til å støtte forslaget vårt om å be regjeringen komme tilbake med en konkret sak som sikrer tilgjengeliggjøring av legemidler for pasienter med genetisk sjeldne sykdommer. La oss sammen vise at vi er et samfunn som bryr oss og handler. Også anbud på blåreseptordning er viktig. Som en del av budsjettenigheten mellom regjeringspartiene og SV ble anbud på blå resept innført som en permanent ordning. Under debatten rundt saken var et av ankepunktene frykten for at dette også ville innebære tvungent bytte, at pasienter at pasienter som står på et legemiddel som så taper et anbud fordi prisen er høyere enn anbudsvinnerens, byttes over til anbudsvinner. Vi ber nå om at Stortinget sikrer at det ikke skapes usikkerhet videre, for den er fortsatt der, men legger klare føringer sånn at pasientene kan bli stående på det legemiddelet de kjenner og er fornøyd med, og ikke bli presset over til anbudsvinner. Det kan f.eks. være fordi legemiddelet man står på, fratas generell refusjon og overføres til en individuell refusjon. Et slikt bytte vil kunne ha store konsekvenser for pasientene, som må bytte fra en medisin som fungerer for dem, og for samfunnet kan en risikere økt antall sykehusinnleggelser som følge av feilmedisinering og feil bruk. Jeg håper at flertallet i Stortinget vil støtte Fremskrittspartiets forslag, som er lagt fram.

Bruflot: Jeg tror vi er helt enige om at det er viktig at rusavhengige og de med ruslidelser får god behandling. Regjeringen jobber med en behandlings- og forebyggingsreform som kommer til å være særdeles viktig for å styrke kvaliteten og bedre tilbudet. Vi kan glede oss over at ventetidene for rusbehandling er rekordlave under denne regjeringen. Det er også en rekke tiltak i nasjonal helse- og samhandlingsplan. Blant annet skal personer med alvorlig psykisk sykdom og rusproblemer det skal prøves ut nye organiseringsformer for å gi et bedre tilbud, og Helsedirektoratet er også i gang med å revidere de nasjonale pasientforløpene for å sørge for at det er høy kvalitet. Så var det representanten Tetzschner: Det var sykehusutvalget som enstemmig foreslo å fjerne innsatsstyrt finansiering fullt og helt og bytte det ut med ren rammefinansiering. Det er et faglig oppnevnt utvalg det er verdt å lytte til. Det tror jeg også representanten mener vi bør gjøre. Så har regjeringen ment at det forslaget gikk for langt. Vi mener det skal være en balanse mellom rammefinansiering og innsatsstyrt finansiering, og jeg mener vi nå har kommet til en balansert løsning på det. Når det gjelder psykisk helse, har regjeringen lagt fram en opptrappingsplan på 3 mrd. kr. Det er ikke en salderingspost, verken i Helse sør-øst eller andre steder. Alle som trenger det, skal få behandling av høy kvalitet. Vi må også erkjenne at det skjer en faglig utvikling på dette området som gjør at helseforetakene må kunne ta i bruk den kunnskapen for å vurdere hva som gir det mest tilbudet for den enkelte pasient. Til representanten Hoksrud, om kvinnehelse: Ja, vi tar sikte på å følge opp stort sett alle de 75 forslagene som kom fra kvinnehelseutvalget. Mange av dem har vi satt i gang, mange er i pipelinen for å bli satt i gang, og vi kommer om ganske kort tid også med en helt ny kvinnehelsestrategi, der vi følger opp dette. Til representanten Ojala: Dette er litt på siden av nasjonal helse- og samhandlingsplan, men jeg berømmer hennes sterke engasjement for Klinikk Alta og tilbudet til pasientene i Alta. Jeg er stolt over at vi i revidert nasjonalbudsjett har satt av 15 mill. kr for å sikre et fødetilbud i Alta og ikke minst legge til rette for å videreutvikle Klinikk Alta også framover. regjeringen har lagt fram veikart for helsenæringen. Helsenæringen er også pekt på som en av de nasjonale strategiske satsingene i Hele Norge eksporterer-reformen. Det er tatt veldig godt imot av norsk helsenæring, og det er et godt eksempel på hvordan vi inviterer til offentlig-privat samarbeid for å få dette til. til. Til slutt til representanten Svardal Bøe: Det er flott med tiltak i Helse nord og ellers i landet som kan bidra til økt samhandling, men det er action som teller. Derfor er jeg glad for at vi i revidert nasjonalbudsjett nå totalt har styrket samhandlingstilskuddet i Helse nord med 130 mill. kr.

[13:15:22]: Det er riktig som re- presentanten Svardal Bøe sier, at Senterpartiet reiser rundt i hele landet og snakker med folk og får god informasjon om helsetjenestene.

og medbestemmelsen til den samiske befolkningen. Det ses fram til utredningen som skal vurdere behovet for tiltak etter konsultasjon med Sametinget om mandatet og sammensetningen. SANKS tilbyr utredning og behandling for barn, unge og voksne og bidrar til at den samiske befolkningen får et likeverdig tilbud innenfor psykisk helse og rusavhengighet. Irene

Det er ganske alvorlig. Ministeren har sagt det før, og jeg vet at han vil passe på at de pengene blir brukt slik som de skal, så vi i Pasientfokus skal følge nøye med her fra Stortinget. Jeg skal si litt om forsvarsberedskap i nord. Jeg har fått noen spørsmål fra politikere på Stortinget om hvorfor jeg i mine merknader snakker om at sivile sykehus følger Forsvaret. Det skal jeg si litt om. Jeg skal kort nevne totalberedskapskommisjonen, forsvarskommisjonen, fagmilitære råd og sykehusutvalget. I dag baserer Forsvaret seg i hovedsak på de sivile sykehusene, i motsetning til tidligere. Det gjør at sykehusene i Nord-Norge har en helt spesiell og viktig rolle i totalberedskapen. Forsvaret av Norge handler om flere ting. Blant annet må bosetningen i de områdene som er strategisk viktige for den nasjonale sikkerheten i Norge, styrkes. Det heter også at Finnmark ikke kan være tomt rom mot Russland og nordområdene. Det skaper forpliktelser. Forsvaret sier også at der styrkene drar, må vanlige sivile sykehus følge etter for å ivareta soldatenes og sivilsamfunnets behov. Totalberedskapskommisjonen sier det slik i kapittel 9: «Utfordringsbildet i nord skiller seg ut sammenliknet med andre deler av landet. Været er dårligere og farligere og klimaendringene merkes raskere og tydeligere i polare strøk.» Totalberedskapskommisjonen legger også til grunn at befolkningen i nordområdene, altså nord for Polarsirkelen, lever med lange avstander, spredt bosetning og krevende demografisk utvikling som preges av aldring, sentralisering og fraflytting fra Nord-Norge, Finnmark spesielt. Det står også at det er et sikkerhetspolitisk anliggende. Det betyr at «offentlige arbeidsplasser, sengeplasser på sykehusene og flyruter, har nasjonal betydning.» Skal det bo folk i hele Finnmark, må vi fokusere på totalberedskapen i Finnmark. Da må vi ha god beredskap innen helse- og sykehustjenester i hele Finnmark,

fordi det ikke hadde vært nok entusiasme da planen ble lagt fram, det var mye større entusiasme da man la fram NTP. Det er to grunner til det. Det ene

rehabilitering, sa statsråden godt hva Helse sør-øst har sagt. Så har det vært i hvert fall to innlegg om ISF. Det er rart å høre Hoksrud og Tetzschner si at det selvfølgelig fungerer best med helt klart at det sikrer mer effektivitet. Helseøkonomisk analyse har sett på ISF og konkluderer slik: «Det synes ikke å være noen systematisk sammenheng mellom effektivitetsnivå

Det er jo ikke rart at noen tenker at vi er allvitere. Det tror faktisk ikke jeg at vi er. Både Bjuland og Trøen nevnte fritt behandlingsvalg. Bjuland sa at det fikk ned ventetiden, og at det tok bort todelingen. Statsråden kontret med at det er helt riktig at evalueringen sier at ventetiden ikke gikk ned. ned. Det tok heller ikke bort todelingen, for konklusjonen er at valgfrihet var mer tilgjengelig for pasienter med kapasitet til å manøvrere seg gjennom systemet – eller, som det slås fast, personer med høy sosioøkonomisk status. Det økte altså todelingen. Så blir jeg litt usikker. Man begynner med å si at vi er nødt til å ha fritt behandlingsvalg, for det er så viktig å få ned ventetiden. Samtidig påpekes det at det var veldig få som brukte det, så det har egentlig ikke så mye å si. å bli krevende å forstå sammenhengen. Bøe prater om rehabilitering og sier at kommunene ikke er klare. Samtidig vil de pålegge kommunene et pakkeforløp for å sikre at kommunene tar sin andel, og de vil sågar utrede det – det som vi til og med får kritikk for, at vi utreder for mye. Rehabilitering har blitt et av temaene som drøftes i helsefellesskapene, for å sikre kommunal forankring. Det er nettopp sånn vi gjør det. Vi tar sakene inn i helsefellesskapene, for å sikre at kommunene er klare til det, og at vi sammen skal finne ut av det. Det var noen korte tanker fra meg. Det er litt vanskelig å få helt grep på hva som er det aller verste her, fra opposisjonen, men i det store og hele tror jeg at vi sammen skal jobbe for å få ned ventetidene. Jeg hadde tenkt at dette skulle være siste innlegg, men jeg ser at opptil flere har tegnet seg, så da kan det fort være at jeg kommer tilbake.

rett i at det var noen korte tanker han ga uttrykk for. For øvrig var sitatet jeg brukte i den lille passusen om innsatsstyrt finansiering, ikke om effektivitet, men om hvor sykehuset legger aktiviteten. Det er noe helt annet. Med veldig lav ISF-faktor vil det være forholdsvis større belønning å sette pasienter på venteliste eller ikke ta unna den ventelisten som er. Det bringer meg over til min andre utfordring, nemlig til statsråden,

Det betyr igjen at kronargumentet fra rammefinansieringstilhengerne og om at alt er bra som det er, mister dette poenget at prioriteringer gjort i denne sal, i den grad det spørres om dem, forsvinner ned i systemet fordi helseforetakene er gitt all makt til å fravike disse i hverdagen, og det synes jeg burde interessere. En annen side er at det ble forsøksvis svart med at noen av ventetiden har gått ned når det gjelder psykiatri og rus, etter hva jeg hørte fra statsråden, men sannheten er at 35 pst. av dem som har psykiske lidelser lidelser og er henvist videre til spesialisthelsetjenesten av fastlegen, blir avvist, altså over en tredjedel. Dermed kommer de ikke inn i noen offisiell venteliste som vi kan slå hverandre i hodet med her i Stortinget. De blir rett og slett ikke registrert. Det synes jeg også er et annet og meget godt argument for at man ikke skal gå inn på det regjeringen foreslår i meldingen, nemlig å legge oppfølgingen av fristbrudd til de regionale helseforetakene selv, fordi de har en egeninteresse, for å si det rett ut, av å sminke tallene. Det bør absolutt forbli i Helfo. Når det så gjelder det at man går ned i egenkapital, var statsråden også noe erkjennende på at det bare hjelper delvis, fordi det nå blir 10 pst. egenkapital og 90 pst. lån som de allikevel må tilbakebetale over driften. Det er en avgjørende innvending mot hele systemet vi har, nemlig at prosjekter som ofte er vedtatt utenom styret, skal finansieres ved lavere pasientbehandling senere. Det er en veldig dårlig modell. Statsråd

Stortinget som vedtar budsjettene. Det er Stortinget som vedtar lover og regler. Det er Stortinget som bestemmer hvilken helsepolitikk vi skal ha. Helseforetakene er 100 pst. offentlig eid. De har en egen lov som regulerer dem. Det er vi som utnevner styremedlemmene. Vi har helseforetaksmøter. Vi gir oppdragsbrev, og vi har styringsdialog. Så sykehusene våre er demokratisk styrt. Men et stort flertall i Stortinget mener at helseforetaksmodellen, som også har blitt evaluert, er den mest effektive og hensiktsmessige måten å organisere sykehusene våre

Jeg har flere ganger sagt at vi tar ansvar for at ventetidene også har økt på vår vakt. Men det viktigste er jo ikke hvem som har gjort hva når. Det viktigste er hvilke konkrete tiltak vi nå gjennomfører for å få ventetidene markant ned. Det er grunnen til ringen, sammen med alle de store arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene og de som organiserer de ideelle og de kommersielle sykehusene, og de offentlig eide helseforetakene har blitt enige om partnerskapet Ventetidsløftet der regjeringen bidrar med 2 mrd. kr fram til nyttår. Dette kommer til å ha effekt. Når oppdraget nå går til helseforetakene om å ta i bruk alle tilgjengelige midler og verktøy for å få ventetidene ned, så kommer ventetidene til å gå ned. Hvis det er sånn at partiene i opposisjonen har andre og bedre forslag til tiltak som kan gjennomføres, så kom gjerne med dem. Jeg lytter selvfølgelig til det. Vi har en felles interesse i å få disse ventetidene ned.

som det opplyses om i budsjettdokumentene. Det er helt riktig at en stor andel av de 16–17 mrd. kr er til langsiktige avtaler, bl.a. med de ideelle sykehusene. Men det er vel ikke hovedpoenget. Hovedpoenget er at at de private aktørene inngår i samarbeid med det offentlige, og det kommer vi nok også til å se mer av framover. Så skal vi jobbe nært sammen med arbeidsgiverorganisasjonene om denne godkjenningsordningen. Den skal sikre kvalitet og forsvarlighet i de kommersielle tjenestene. Vi anerkjenner de kommersielle tjenestene, og den begrensningen og muligheten som ligger i at det offentlige kan si nei,

for deretter å overføre den til kommunene. Så tror jeg statsråden skal være forsiktig med å snakke om at ventetidene er historisk lave under denne regjeringen. Utgangspunktet for rusbehandling i 2013 var 66 dager, det var ventetiden tilbake i 2013. På de laveste punktene da vi satt i regjering, klarte vi å få ventetiden på rusbehandling ned til under 30 dager. Det var veldig mye på grunn av den politikken vi førte. Nå har vi en regjering som avvikler fritt behandlingsvalg, ikke vil ha rusreform og bygger ned døgnplasser og behandlingstid. Det er ikke veien å gå. Presidenten

at regjeringen og regjeringspartiene kunne åpne seg litt og se at det er et system som kan endres, men det koster veldig lite penger. De som er godkjente Inn på tunet-gårder, er ikke nødvendigvis de som mottar tilskudd. Det krever at man er medlem av Inn på tunet Norge SA, selv om man er godkjent. Det betyr at de færreste gårdene mottar tilskudd. Dette er et lavterskeltilbud som gjør at en del mennesker som sliter med psykisk helse, ensomhet eller demens, kan få et tilbud, holde seg oppe og ha noe å gå til – hver dag eller noen ganger i uken. Det er ikke noen tvil om at dette har reddet veldig mange mennesker. Jeg kunne nevnt flere eksempler.

endre kriteriene for tildeling av tilskudd. Er man godkjent, bør man få tilskudd uansett, så lenge man leverer gode tilbud. Det er ikke noen tvil om at det er veldig mange som sliter med ensomhet, som sliter med å få hverdagen til å gå opp, som sliter med å gå ut døren, som sliter med å gå over den dørterskelen. Fremskrittspartiet er klar på at vi ønsker å likebehandle disse gårdene – enten er de godkjent, eller så er de ikke godkjent. Det koster ikke penger, men det betyr veldig mye for dem det gjelder. Det handler om å ta folk på alvor.

sitt eget liv. Jeg oppfordrer helseministeren, som sitter i salen nå, til å svare på utfordringen. Jeg spør om man vil se på denne ordningen for å se om man kan hjelpe enda flere mennesker som har det vanskelig.

før de blir betydelig begrenset av en godkjenningsordning som denne regjeringen har tenkt å innføre sammen med SV. Det kan godt hende at ventetidstallene for ruspasienter er rekordlave med Arbeiderpartiet i regjering, men de var altså lavere da Høyre styrte med mindre helseministeren sitter på ikke-offentlige ventetidstall for første tertial, som vi andre venter på. Jeg hadde også lyst til å si litt om veikart for helsenæringen. Jeg etterspør i hvert fall om det snart kommer en lov som rammer inn bruk av helsedata på samme måte som i Finland og Sverige. Presidenten

Det er nok av gode formuleringer og målerklæringer å vise til som er produsert både her og andre steder, men det er i møtet med virkeligheten man virkelig ser om vi får dette helsevesenet som vi arbeider for. Så blir det litt retorisk hva vårt alternativ er. Det er ikke nødvendigvis å avskaffe regionale helseforetak, men det er mange ting som kan forbedres, selv i en modell som ikke er perfekt. Det gjelder også DRG, og jeg vil tro det er lettere å gjøre noe med DRG enn å gjøre rammefinansiering perfekt hvis den skal dominere mer. Våre alternativer er altså å gjeninnføre fritt sykehusvalg, belønne pasientbehandlingsdelen og ikke hindre private etableringer eller legge hindringer i veien for innleie. Jeg fikk heller ikke noe svar om de 35 pst. som ikke blir behandlet selv om de er henvist videre av fastlege.

Det er akkurat derfor foreningene, både pasient- og arbeidstakerforeningene, er opptatt av at de skal ha ISF-andelen så lav som mulig.

og ikke telle antall hofter for å sikre at en får nok inntekt. Det er poenget, så Tetzschner har helt rett: Det gir en vridning, en vridning som vi mener er uheldig. Så rakk jeg ikke alt i stad – og det høres kanskje rart ut, for jeg rakk ganske mye men når vi har hørt på debatten, har både statsråden, jeg selv og flere sagt på innpust og utpust at vi skal bruke ideelle og private, basert på behov og prioriteringer i det offentlige. Trøen sier at det selvfølgelig skal være basert på offentlige prioriteringer og offentlige penger. Ja, da tenker jeg at det er mye likt det statsråden egentlig sier. Hvis vi er enige om det, kan man spørre seg hvorfor det til stadighet blir tegnet et bilde av at vi er mot alt det private. Det er vi ikke – vi er ikke mot alt privat, vi er ikke mot alt ideelt. Det er sånn vi har driftet norsk sykehusvesen i alle år, og det er sånn også både statsråden, Arbeiderpartiet og Senterpartiet sier det skal fortsette å være.

men poenget er – og faktum er – at det vi ble spurt om, var om vi kunne belegge hvor stort beløpet var. Det gjorde jeg. At representanten Hoksrud mener at det er feil aktører som får de pengene, får nesten stå for Hoksruds regning.

folket som bor der, som trenger disse tjenestene, og som opplever at helsevesenet ikke gjør det de kan for å sikre at man kan levere disse viktige tjenestene på de sykehusene. Derfor er jeg glad for at vi er sammen med en del partier, men dessverre er det et stort flertall i denne sal som ikke bryr seg så mye om pasientene i Alta og pasientene i Flekkefjord som man burde gjøre for å finne gode løsninger og sikre et godt sykehustilbud til de menneskene som bor i disse områdene.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

voksne til og med 24 år blir inkludert i den offentlige tannhelsetjenesten, i tillegg til forbedringer for de innsatte i fengslene, de rusavhengige og de med psykisk uhelse, begynt på den lange veien mot en tannhelsereform. Det er takket være SV at vi nå ser utrullingen av denne tannhelsereformen. Nærmere 300 000 unge voksne har fått rettigheter billigere tannhelse. I løpet av 2024 får vi også et forslag på bordet som kan legge grunnlaget for en helhetlig tannhelsereform, som kan sikre at tannhelse likestilles med andre helsetilbud. I budsjettet for 2025 har 2025 har regjeringen også forpliktet seg til å legge på plass et forslag som sikrer bedre tilbud til de eldste. Personer med rusavhengighet, innsatte i norske fengsel og personer med psykisk uhelse har ved flere anledninger også

Denne reformen viser forskjellen på høyre- og venstresiden i denne sal, mens vi bruker flertallet til å bygge ut velferd, har høyresiden konsekvent vært imot denne tannhelsereformen. Solberg sa selv intervju at hun hadde råd til å betale for tannhelsetjenestene sine, så hun så ikke behovet for en tannhelsereform. Det dreier seg ikke om hva mennesker med millionlønninger på Stortinget har råd til eller ikke har råd til. Det dreier seg om prinsippet om at vi skal ha en helsetjeneste som skal få ned de sosiale helseforskjellene.

(A) [13:43:58]: Denne propo- sisjonen kommer i tillegg til alle de enorme satsingene på tannhelse i statsbudsjettene, gjennom enighetene mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV. Vi har bevilget over 1 mrd. kr til tannhelse gjennom gode forhandlinger hvert eneste år siden 2021. Vi har sørget for 75 pst. rabatt til unge til og med 24 år, noe som kan bidra til å forebygge tannhelseproblemer videre i livet ettersom flere vil kunne prioritere å gå til tannlegen. Vi jobber for å få flere eldre til å bruke rettighetene de har til tannhelsetjenester, både eldre på sykehjem og de som mottar hjemmetjenester. Vi har også styrket tannhelsetilbudet til mennesker med odontofobi og styrket refusjonsordningen for tannregulering. Med denne proposisjonen som vi behandler i dag, vil flere pasientgrupper få rett til nødvendig tannhelsehjelp i den offentlige tannhelsetjenesten – unge voksne, personer som på grunn av rusavhengighet mottar tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, pasienter i legemiddelassistert behandling og innsatte i fengsel. fengsel. Tidligere satte regjeringen ned et tannhelseutvalg. Utredningen fra dette utvalget vil bli førende for hvordan vi fortsetter å utvide den offentlige tannhelsetjenesten. Det er en debatt mange av oss ser fram til. Men inntil videre er vi glad for å kunne rydde opp i regelverket og lovfeste rettigheter som gjelder i praksis.

(H) [13:45:41]: I 2021 tok Sol- berg-regjeringen initiativ til å gjøre en helhetlig gjennomgang av tannhelsetjenesten i Norge, i 2022 satte Støre-regjeringen med bakgrunn i dette ned tannhelseutvalget. Høyre mener at større og mer omfattende endringer i tannhelsetjenesten, som foreslås i denne saken, burde vært gjort i forbindelse med tannhelseutvalgets arbeid. Det har også flere av høringsinstansene påpekt, og det er også gitt uttrykk for bekymring for at arbeidet med å gjøre endringer i tannhelsetjenesten nå gjøres stykkevis og delt, ikke helhetlig. Det burde regjeringen ha lyttet til. Regjeringen foreslår å lovfeste retten til tannhelsetjenester for flere ulike grupper, bl.a. 21–24-åringer, som også har fått lavere egenbetaling. Høyre mener at dette er feil prioritering i tannhelsetjenesten, og at dette ikke er den gruppen som har størst behov, eller som er mest sårbar når det gjelder tannhelsetjenester. Det samme sier også Tannlegeforeningen i sitt høringssvar til proposisjonen.

omsorgstjenesten står overfor mange tøffe prioriteringer i årene framover når det blir færre ansatte per pasient og mindre inntekter. For eksempel må man prioritere å få ned de økende helsekøene vi har sett med Støre-regjeringen, og sikre at eldre som trenger det, også får en sykehjemsplass. Det er grunnen til at vi ikke støttet forslaget om å ta bort prioriteringene mellom pasientgruppene. Vi mener at vi fortsatt skal være tydelige på at forebygging alltid skal komme først. Tall fra SSB viser at nesten 80 pst. av den norske befolkningen har god tannhelse, og mye av det er på grunn av forebyggende tiltak. Vi vet at mange med rusavhengighet har dårligere tannhelse enn resten av befolkningen og stort behov for tannbehandling. Derfor er Høyre enig i at rusavhengige skal få en lovfestet rett til nødvendige tannhelsetjenester. Tannbehandling for rusavhengige er viktig, ikke bare for å bli kvitt smerter og ubehag, men også for sosial omgang og for å oppnå verdighet. Høyre fremmer i forbindelse med statsbudsjettet for 2024 forslag om at tannhelsetilbudet til personer som tidligere har vært rusavhengige, og som opplever store tannhelseproblemer på grunn av tidligere rusavhengighet, må styrkes og bedres. God tannhelse er en viktig del av ettervernet, og et bedre tannhelsetilbud kan bidra til at personer holder seg rusfri og får økt livskvalitet. Dessverre ble det forslaget stemt ned.

i salen.) Det er bra å skulle vedta denne lovendringen, som gir flere pasientgrupper rett til nødvendig tannhelsehjelp i den offentlige tannhelsetjenesten, delvis eller helt uten vederlag. Unge voksne mellom 21 og 24 år skal f.eks. betale 25 pst. av kostnaden. Rusavhengige og pasienter med legemiddelassistert rehabilitering i spesialisthelsetjenesten skal få nødvendig tannbehandling gratis. Pasienter som har rett til tannhelsetjeneste etter loven, kan ikke avvises. Dette er bra, og det vil gjøre det lettere for flere å smile bredere. Det er også bra at det er bred støtte til forslagene blant dem som har gitt høringsinnspill, og det er bra at det har fulgt med penger til å finansiere de utvidede rettighetene. Bård

Hoksrud (FrP) [13:50:25]: Jeg skjønner at det- te sikkert høres veldig enkelt og greit ut for flertallet bare å hoppe på, men jeg vet også at det er bekymring minst blant fylkestannlegene for hvordan de skal klare å håndtere den økte mengden pasienter som skal ha behandling.

av dem. Vi i Fremskrittspartiet er enig i at tennene er en del av kroppen, men det er noen utfordringer. Det koster 11, 12, 13 mrd. kr hvis vi skal sørge for at man skal få det til på en god måte. Da må man sikkert se på ordninger. Jeg tror man må starte med noen av de gruppene som har de største utfordringene. Som jeg sa, er dette kanskje ikke den gruppen som har den aller største utfordringen. Det finnes minstepensjonister, uføre andre som kan ha store utfordringer, og der det å gå til tannlegen er en så stor byrde at man faktisk ikke klarer å betale det selv, og de må da gå med dårlige tenner. Jeg tror det for mange vil oppfattes veldig rart at personer som er i fengsel og egentlig skal sendes ut av landet, skal få disse rettighetene via denne ordningen, mens andre grupper som ikke klarer å betale dette, og har masse smerter og mye vondt,

Vi foreslår også at Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til hvordan man kan styrke rettighetene til tannbehandling for pensjonister med lav inntekt og dårlig tannhelse, som denne regjeringen og SV tydeligvis ikke bryr seg om i det hele tatt, når man ser prioriteringene.

Samtidig er det ikke nok med små justeringer. Det er behov for en tannhelsereform som behandler tennene som en del av kroppen. Det må være helsebehovet som avgjør hvem som får helsehjelp, ikke økonomien. Det må også inkludere tennene. Helseministeren har snakket om behovet for å jobbe imot helsekøer. Det er nødvendig. I den siste levekårsundersøkelsen er det hele 329 000 mennesker som svarer at de ikke har råd til å gå Når folk må leve med smerter fordi de ikke har råd til å gå til tannlegen, er det et politisk ansvar å tette hullet i velferdsstaten. Det er en usynlig helsekø. Man ser det ikke, for de har ikke råd til å stå i køen i gang, men de må altså sikres helsehjelp. Tannhelseproblemer gir smerter og ernæringsproblemer og kan også føre til hjerte- og karsykdommer. Det er all grunn til å regne tennene som en del av helsevesenets ansvarsområde, som andre helsetjenester. Tannhelseutvalgets rapport har blitt utsatt og kommer først i oktober. Utvalget fikk bl.a. i oppdrag å vurdere hvordan tannhelsetjenesten kan bli likestilt med andre helsetjenester. De får med det en historisk mulighet – en mulighet vi er nødt til å gripe. Det kan ikke være økonomien som bestemmer om vi har råd til friske tenner. Det finnes ingen logiske eller medisinske grunner til å holde tennene utenfor velferden. Det er på tide å behandle tennene som en del av kroppen. Det er på tide at tannhelsetjenester likestilles med andre helsetjenester, f.eks. gjennom en egenandelsordning. Det er ikke en tannhelsereform hvis det kun er noen diagnoser eller aldersgrupper som får noe ekstra. Det må også gjelde dem som har dårlig råd, for det er økonomien som gjør at veldig mange mennesker ikke får helsehjelp. Rødt ønsker alle inkluderinger velkommen,

[13:56:23]: Først vil jeg berømme SV for at det kommer på plass en lovfestet rett til tannhelsehjelp. én ting er rettigheter, og en annen ting er det tilbudet folk faktisk får. Det skal ikke være slik at folk som bor i Norge med psykiske helseutfordringer, rusavhengighet eller utviklingshemming må leve med smerter og ubehag eller alvorlige lidelser i munnhulen. Vi i Pasientfokus mener det er en menneskerett for alle å kunne tygge maten sin ordentlig, og folk skal ha trygghet i seg til å ha sosial omgang uten å måtte holde seg for munnen mens de prater, fordi tennene er dårlige. Det var derfor stor glede i Finnmark da man for litt over et år siden fikk tannbehandling med narkose ved Klinikk Alta. Det gjorde livet enklere for pasienter med tannlegeskrekk, utviklingshemmede, folk som sliter med rus og psykiatri, og deres følgepersoner, som ofte er nær familie. ett år etter, besluttet en ny ledelse ved Finnmarkssykehuset å legge ned dagkirurgien ved Klinikk Alta. I god og framtidsrettet samfunnsplanlegging er det svært viktig å være søkende mot nye muligheter, til beste for dem som trenger det mest. Da må vi som sitter på toppen i Norge, med makt, faktisk evne å forstå handlingens konsekvens. Med nedleggelsen av dagkirurgisk avdeling ved Klinikk Alta forsvinner også muligheten for tannbehandling i narkose – etter ett år. Narkosebehandlingen er hovedsakelig for pasienter med odontofobi, psykisk utviklingshemmede og rusog psykiatripasienter. Til den typen behandling har tannklinikken tatt imot pasienter fra hele Finnmark. Dette tilbudet gjelder ikke veldig mange, men det er svært viktig behandling for dem som er mest sårbare i samfunnet vårt. Den fylkeskommunale tannhelsetjenesten har en avtale med Finnmarkssykehuset, hvor fylkeskommunen betalte de reelle utgiftene til drift av operasjonsstuen. Det er også investert i mobilt utstyr ved tannklinikken, som de bruker ved narkosebehandlingen. Helse- og omsorgsdepartementet har bevilget midler til utstyret fordi de var positive til at odontofobipasienter skulle ha et behandlingstilbud i Alta, som alle i Finnmark skulle nyte godt av. Mens vi har fått på plass en lovfestet rett, forsvinner tilbudet fra Alta. Pasientgruppen som har blitt behandlet her, henvises nå til private klinikker i Troms. Det vil gjøre utgiftene til transport større og gi økt utslipp fordi folk også er nødt til å reise med fly. Mange av dem tør ikke å reise med fly. Narkoseutstyret og operasjonssalen i Alta, som vi har fått fra staten, står der tomme og ubrukte. Er det noen som kan si at dette er god samfunnsplanlegging, vil jeg gjerne at de kommer på mitt kontor og forklarer det. For som samfunnsplanlegger skjønner jeg ikke at det er mulig å gjøre dette.

[13:59:34]: Regjerin- gen ønsker en gradvis utvidelse av den fylkeskommunale tannhelsetjenesten og ønsker på en bedre måte enn i dag å sikre tilbudet til de pasientene som allerede skal få tannhelsehjelp i den offentlige tannhelsetjenesten. I dag er det pasientgrupper som ikke har lovfestede rettigheter i tannhelsetjenesteloven, men som likevel gjennom rundskriv og bevilgninger skal få hjelp i den offentlige tannhelsetjenesten. Slike ordninger er uoversiktlige. De kan også bidra til uforutsigbarhet og i vårt land ønsker vi at det skal være likhet i tjenestene. Derfor har regjeringen foreslått endringer i tannhelsetjenesteloven som vi mener er forbedringer for befolkningen på minst tre ulike måter. Høringen har vist bred, prinsipiell støtte til disse endringene, som Stortinget nå skal behandle. For det første styrkes rettsposisjonen til pasientgrupper med kjent dårlig tannstatus, ved at den offentlige tannhelsetjenestens plikter tydeliggjøres i loven, og omfanget av behandlingen som skal gis, blir tydeligere. Dette gjelder personer med rusmiddelavhengighet og innsatte i fengsel. Det vil utgjøre en positiv forskjell i deres liv. For det andre bidrar lovendringene til å gi unge voksne enklere overgang til voksenlivet, med tannhelsetjenester til redusert pris. Dette er et godt forebyggende tannhelsearbeid, som jeg hadde håpet at alle partiene på Stortinget ville slutte seg til. For det tredje foreslås det å oppheve en bestemmelse i loven, slik at det er tydelig at rett til nødvendig tannhelsehjelp i den offentlige tannhelsetjenesten skal være en helt klar rettighet for den enkelte pasient. Tannhelseutvalget arbeider med sin rapport og skal levere senest 1. oktober i år. Det betyr likevel ikke at vi må vente med alt arbeid knyttet til styrking av tannhelsetjenesten. Lovendringene som er foreslått her, er en enkel måte å sikre forutsigbarhet og likebehandling i tannhelsetjenesten Så ser vi fram til å få tannhelseutvalgets rapport når den kommer, og vil selvfølgelig også involvere Stortinget på egnet måte. Jeg er glad for at et flertall i Stortinget stiller seg bak forslagene til lovendringene som er lagt fram, som altså tydeliggjør ansvaret til den offentlige tannhelsetjenesten, styrker rettsstillingen til grupper med kjent dårlig tannhelse og styrker det forebyggende arbeidet for god tannhelse. Det er et viktig steg på veien for å sørge for bedre helsetjenester til alle deler av befolkningen. Presidenten

Det støtter Høyre. Men utfordringen her er at en ikke har sett på f.eks. differensiering mellom norske og utenlandske innsatte. En skriver rett ut i lovproposisjonen at utenlandske innsatte skal få de samme rettighetene, og til og med bedre tannhelserettigheter enn befolkningen for øvrig. Det er også slik i Norge at vi gjør differensieringer i helse- og omsorgstilbudet vårt. I helse- og omsorgstjenesteloven er det slik at alle som oppholder seg i Norge, har rett

akutt tannbehandling og andre typer tannhelsetjenester, f.eks. oppsøkende og regelmessige tannhelsetjenester, mellom innsatte i fengsel og utenlandske innsatte uten lovlig opphold?

Alle innsatte i fengsler har allerede i en årrekke mottatt tannhelsehjelp i fengsel, og vi foreslår altså ingen forskjellsbehandling nå når det gjelder hvilke grupper som skal få dette tilbudet. Det gjeldende rundskrivet, som i dag regulerer disse tjenestene, skiller ikke mellom innsatte med og uten lovlig opphold i riket. Alle som er innsatt, har rett til hjelp, og de skal altså få hjelp. Vi mener det er rimelig at det anvendes samme prinsipp for tannhelsetjenestene her som for andre helsetjenester. Det er grunnen til at vi ikke har sett på muligheten for å differensiere rettigheter for ulike grupper innsatte. Hvis det er slik at partiet Høyre ønsker en endring på dette området, vil jeg oppfordre til at man da fremmer forslag om det. Det registrerer jeg at partiet Høyre ikke har gjort, og da antar jeg at det er fordi en mener at dette er en helhetlig løsning.

slik denne praksisen er i dag, skilles det ikke mellom ulike typer innsatte. Det er ikke regjeringens politikk at en skal skille mellom dem som har opphold, og dem som ikke har opphold. Vi har et særskilt ansvar for helsehjelp til personer som er satt under frihetsberøvelse. Det er dette vi nå altså velger å lovfeste, og det foreligger ingen alternative forslag.

kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, så den type differensiering gjør vi allerede i dag. Det jeg lurer på, er hvorfor en da ikke kan vurdere å gjøre den endringen f.eks. når det gjelder utenlandske innsatte uten lovlig opphold, som skal utvises fra landet etterpå, og der departementet også skriver rett ut at en mener at de skal få

så lovfester vi her den praksisen som er i dag. Det gjør vi for at det skal sikres forutsigbarhet og rettferdighet, og for at både de som får helsehjelp, og de som gir helsehjelp, og ikke minst ansatte i fengslene, vet hva de har å forholde seg til. Vi foreslår altså ingen endring, men vi foreslår å lovfeste den praksisen som er i dag. Det mener vi er riktig å gjøre.

Da tror jeg vi hadde blitt ganske handlingslammet i dette landet. Så en må kunne ha to tanker i hodet samtidig. Det å gjøre helt nødvendige endringer nå, rettighetsfeste og lovregulere den praksisen som allerede er, og utvide tilbudet også til 24-åringene, noe som jeg hadde håpet at Høyre ville være for, men som Høyre altså er mot – det skal bli en interessant diskusjon fram mot valgkampen –

er at mange norske innbyggere ikke vil få disse tjenestene i det hele tatt. Man opplever altså at personer som sitter i fengsel, og som kanskje skal ut av landet, vil få bedre rettigheter enn minstepensjonister, uføre eldre som på grunn av sykdom osv. har dårlig tannhelse. De vil altså ikke få den samme muligheten. Hvordan ser statsråden på det? Og vil det ikke være en utfordring at man gjør forskjell på folk som egentlig ikke har disse rettighetene fordi de ikke skal være og norske borgere, som har disse rettighetene, men som ikke skal få dem fordi de ikke er en del av dette forliket, som gjelder ungdom, men som ikke gjelder eldre. Derfor utfordrer vi med tanke på å få en ordning for eldre minstepensjonister og andre som ikke har råd til å betale for tannhelsen sin selv. [14:09:36]: Takk for spørsmålet. Jeg tror det var to spørsmål her. For det første: Alle innsatte i norske fengsler har allerede i en årrekke mottatt tannhelsehjelp. Vi foreslår ingen forskjellsbehandling eller noe nytt der, men vi lovfester det som er praksis. Det betyr ikke at de som er i fengsel, nå får forrang framfor noen andre, uansett hvilken bakgrunn de måtte ha. Dette gjøres for at systemet skal være mer oversiktlig, og for å lovfeste det som er praksis i dag.

også for at eldre skal få bedre innsikt i sine rettigheter, bedre veiledning og bedre oppfølging. Det er også gjort grep tidligere, og jeg er helt åpen for å diskutere – dette er jo et prioriteringsspørsmål om vi kan ta grep for å utvide det offentlige tannhelsetilbudet til våre eldre. Nå avventer vi NOU-en som kommer. Det blir spennende å se hva man der foreslår, og så er jeg helt sikker på at vi kommer til å ha en god diskusjon om dette i alle programprosessene i alle de politiske partiene.

Det er en utfordring å få tak i tannleger i dag, og i hvert fall hvis man skal prøve å få dem ansatt i offentlig tannhelsetjeneste. Det tror jeg en får høre hvis en reiser rundt og prater med enhver fylkestannlege som prøver å få ansatt nye tannleger på tannklinikkene rundt omkring i fylkene. at alle de som omfattes av denne rettigheten, vil få tilbud, eller kan vi risikere at dette vil gå ut over andre hvis man ikke klarer å få tak i nok offentlige tannleger til å gjøre denne jobben? Eller vil man da kjøpe av private, som noen er litt skeptiske til?

Det betyr at ganske mange ungdommer som i dag ikke har rett til den hjelpen, kommer til å få denne hjelpen. Det kan være elever og studenter, det kan være ungdom i etableringsfasen, sårbare grupper og mange som sliter med å få endene til å møtes, og som har hele livet foran seg. Vi mener det er fint at velferdsstaten kan favne om flere og ta ansvar for dem. Det er først og fremst den gruppen som vil få mer hjelp enn i dag. de innsatte i fengslene opp mot ungdommene eller opp mot de eldre, for de innsatte har allerede hatt dette tilbudet i en årrekke. Nå klargjør vi regelverket så det ikke skal være noen tvil rundt det. Det vil alltid være et spørsmål om kapasiteten i disse tjenestene, men unge går jo også i dag til tannlegen. Nå gjør vi det enklere å gjennomføre dette i offentlig regi, tar ned kostnadene, og hvis flere bruker disse tjenestene og får bedre tannhelse – vel, da er det bra at velferdsstaten fungerer slik den er tenkt.

Vil han garantere at man kan få levert alle disse tjenestene, eller er han kjent med at dette er en problemstilling og en bekymring rundt omkring i fylkene, både med tanke på kostnader og på det å få tak i

Når vi utvider rettighetene og sørger for at flere ungdommer får tilgang til offentlige tannlegetjenester, betyr det at vi også må ha kapasitet til å håndtere det. Jeg forstår ikke helt problemstillingen, for Fremskrittspartiet har jo levert et mindretallsforslag der de er mot at vi skal styrke tannhelsetilbudet til ungdommene men representanten ønsker altså at vi i stedet skal styrke tilbudet til eldre og andre sårbare grupper. Det blir altså ikke mer eller mindre kapasitet om man flytter ressursene fra unge til eldre. Hvis vi ønsker at flere i vårt land skal få hjelp med tannhelserelaterte utfordringer, og hvis vi ønsker å utvide velferdsstaten slik at flere skal få hjelp – det er regjeringspartienes politikk – må vi også sørge for at det er kapasitet i tjenestene til å kunne håndtere det på en forsvarlig måte,

samlet kunnskapsgjennomgang. Det ignorerte Høyre. Så var det sånn at nei, denne gruppen var ikke riktig, og denne gruppen var ikke riktig, og hvorfor venter dere ikke?

de har dårlig råd, de er i etableringsfasen, og de har også store psykiske helseutfordringer, som vi ser også henger sammen med tannhelseutfordringer. Så det å differensiere, eller sette eldre og unge opp mot hverandre, blir feil.

Det er sånn at de som er innsatt i norske fengsler i dag, har en del rettigheter, og denne loven følger bare opp det prinsippet. Den veilederen som regulerer helsetjenestene til innsatte i norske fengsler, og som likebehandler, enten du har lovlig opphold eller ikke, ble vedtatt i 2013. Da tror jeg det var Høyre som styrte.

Da vi behandlet Meld. St. 38 for 2020–2021, som handlet om prioriteringskriterier i kommunehelsetjenesten og var basert på Blankholm-utvalget, som leverte sin rapport i 2018, så var det der initiativet ble tatt om å ha en helhetlig gjennomgang av tannhelsetjenesten i Norge. Den stortingsmeldingen behandlet vi i februar 2022. Så den framstillingen som representanten Hussein her kommer med, er feil. Det står også i Stortingets protokoller. Det står klart i den stortingsmeldingen som var levert av Solberg-regjeringen, at vi skulle ha den helhetlige gjennomgangen,

opp mot eldre. Men når vi skal utforme helse- og omsorgstjenestene, må vi gjøre det basert på hvem som har de største behovene, hvem som er de mest sårbare pasientene i helse- og omsorgstjenesten. Der er vi i Høyre veldig tydelige på at det ikke er unge og friske 21–24-åringer som har de største behovene, eller som er de mest sårbare pasientene i tannhelsetjenesten. pasientene i tannhelsetjenesten. Det er kanskje ikke så rart at Hussein ikke har et flammende innlegg for eldre, når en samtidig i regjering gjennomfører annen politikk som ikke er bra eldrepolitikk, f.eks. ved å kutte

at de menneskene som har rusmiddelavhengighet, som er eldre og har dårlige tenner, og som sliter med sine psykiske helseutfordringer, opplever det som urettferdig når de ser at utenlandske innsatte uten lovlig opphold,

vi mener at vi skal prioritere dem som har størst behov og de mest sårbare pasientene. Det var grunnen til at vi også støttet og styr ket f.eks. TOO-ordningen for tortur- og overgrepsutsatte da vi satt i regjering.

Det bør man kanskje sette inn det for noen av de andre gruppene hvor vi vet at det er store utfordringer. Så skjønner jeg at representanten Hussein ikke synes det er så farlig at de de som sitter i fengsel, som egentlig ikke skal være her, og som skal ut, skal ha bedre rettigheter enn de aller fleste norske borgere. Der er vi uenige. Jeg mener også det er viktig å ha med seg – og som jeg utfordret statsråden på som går på kapasiteten i den offentlige tannhelsetjenesten. En del av dem som driver med dette, sier at de også har andre vanlige pasienter som er inne, og som er med og finansierer, sånn at man kan gi gode tjenester til

på en eller annen måte må få mer penger hvis de skal klare å levere disse tjenestene. Dette er noe som ingen har diskutert eller pratet om her, men jeg mener at det er noe man må ha med seg, for det betyr faktisk

er bekymret for hvor gode tjenester de faktisk kan klare å levere i framtiden, og for hvem som skal finansiere det til slutt. Jeg synes det er flere ting som burde vært framme i denne saken, og det er også derfor vi har debatten. Fremskrittspartiet er opptatt av at vi ønsker å legge til rette for at de som trenger tannhelsehjelp, og som ikke har råd til

en prioriteringsmelding i kommunehelsetjenesten. Det er feil. Vedtaket om at man skulle sette ned et tannhelseutvalg ble fattet i forbindelse med statsbudsjettet for 2022, i desember 2021. Det er en felles politisk målsetting for de rød-grønne partiene å likestille tannhelsetjenesten med resten av helsetjenesten, mens Svardal Bøes partileder har vært opptatt av at

Noen ønsker at vi skal videreutvikle helsetjenesten vår, at smilet ikke skal ha et klasseskille, og at ingen skal vente på å bli verdige brukere av tannhelsetjenesten. Det er også det vi ser ved behandlingen av TOO-ordningen, at det for dem som har hatt psykiske helseutfordringer og fått tannlegeskrekk, først og fremst ikke bare var sykdommen, men også den økonomiske belastningen som de var redde for mye tidligere. I dag har vi prioritert over 1 mrd. kr til den offentlige tannhelsetjenesten,

Prinsippene i helsetjenesten vår handler om at vi skal bygge den ut etter hvert, men også at vi også skal forebygge, og at det ikke bare handler om hvor mange grep man trenger.

å utdanne flere tannleger, tannpleiere og tannhelsesekretærer i Norge. De grepene vi gjør for framtiden, skal være med målsetting om at at munnhelsen skal henge sammen med kroppen, og at vi skal ha reguleringer av tannhelsefeltet. Jeg hørte at representanten Hoksrud var bekymret for de privatpraktiserende tannlegene. Der deler jeg ikke bekymringen. Jeg mener det er viktig at vi får regulert det markedet, som i dag bruker ekstremt mye penger på ting som ikke er helsefremmende.

Vi kan godt ha en lang debatt, men i Høyre gjør vi en ærlig prioritering. Når vi ser tall fra SSB som viser at 80 pst. av den norske befolkningen har god tannhelse, handler det om hvilke prioriteringer vi skal gjøre. Skal vi gi alle gratis tannbehandling når 80 pst. har god tannhelse? Eller skal vi tørre å gjøre noen prioriteringer – som handler om å få ned de økende ventetidene under Støre-regjeringen, og som handler om å sikre at vi får flere sykehjemsplasser for eldre som trenger det?

for saken): Først vil jeg takke komiteen for samarbeidet i denne viktige saken. Det er i store trekk mye enighet i komiteen om forslaget som nå ligger til behandling. Endringene er i stor grad oppfølging av forslag i en rapport fra pasientovergrepsutvalget, som ble framlagt den 29. april 2022. Hele hensikten med forslaget er å styrke pasientsikkerheten samt tilliten til helse- og omsorgstjenesten. Det foreslås flere lovhjemler som gjør at man kan gi strengere administrative reaksjoner, og i helsepersonelloven § 62 andre ledd innføres en generell karantenetid når det gjelder muligheten til å søke om ny autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning etter at vedkommen autorisasjonen mv. som følge av tilbaketrekking. Forslaget betyr at det må gå minst to år etter vedtaket om tilbaketrekking før man kan søke om å få igjen autorisasjon. Komiteen viser til at det opp gjennom årene er avdekket flere alvorlige tilfeller av overgrepssaker fra helsepersonell mot pasienter. Som tidligere nevnt fant pasientovergrepsutvalget mye bekymringsverdig i sin rapport, noe som også er påpekt videre i innstillingen til saken. Flertallet av partiene, med unntak av Fremskrittspartiet, mener at karantenetiden på ti år i de alvorligste sakene er et svært inngripende tiltak, all den tid det betyr yrkesforbud for helsepersonell. Flertallet er enig i at dette er veldig inngripende, men at det likevel er riktig at man etter ti år skal ha mulighet til å kunne søke om autorisasjon igjen. Dette mener flertallet er ok.

hadde forgrepet seg mot 28 pasienter over tre tiår. At han etter hvert ble dømt til å miste autorisasjonen, hindret ham ikke i å fortsette. Aftenposten skrev den 6. april om en osteopat som i vinter ble dømt for å ha misbrukt stillingen sin for å oppnå seksuell omgang. mener at i de tilfellene man mister autorisasjonen grunnet f.eks. seksuelle overgrep, bør det ikke være mulig å kunne søke om ny autorisasjon i det hele tatt, og at man får inndratt autorisasjonen for alltid. Fremskrittspartiet foreslår derfor at varig inndragning av autorisasjon ikke bør være begrenset til en periode på ti år, men skal gjelde permanent. Dette forslaget er for å sikre at helsepersonell som begår alvorlige overgrep, ikke får muligheten til å gjenoppta sin praksis i framtiden. Ved å innføre en permanent inndragning av autorisasjon vil man legge et tydelig og ufravikelig krav om ansvar og konsekvenser for en slik uakseptabel atferd. Ved å fjerne tidsbegrensningen for ny søknad om autorisasjon fjerner man en mulig vei tilbake for helsepersonell som har begått alvorlige overgrep.

Takk for en god utgrei- ing fra saksordføreren. Jeg er glad for at det er et bredt flertall som stiller seg bak den viktige lovendringen. I og for seg oppfatter jeg at alle er enige i intensjonen. Spørsmålet er hvor hardt man skal stramme til. Det har over tid vært flere saker med helsepersonell som har utført seksuelle overgrep mot pasienter og brukere av helsetjenestene. Det var bakgrunnen for at regjeringen Solberg satte ned pasientovergrepsutvalget i 2021. Nå følger nåværende regjering, regjeringen Støre, opp dette arbeidet og fremmer som nevnt en rekke innstramminger. La meg bare være helt tydelig: Seksuelle overgrep er forbudt og skal straffes etter straffeloven. Det denne saken handler om, er administrative reaksjoner for helsepersonell etter sonet dom og avsluttet straffeprosess. Med denne saken styrker vi pasientsikkerheten med reaksjoner overfor helsepersonell som begår overgrep mot eller utviser grensekrenkende atferd overfor pasienter. Vi vil innføre en generell karantenetid på minst to år før det kan søkes om ny autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning, i tilfeller der helsepersonellet har mistet denne autorisasjonen. I de mest alvorlige tilfellene blir det nå varig tilbakekalling av autorisasjon, og det blir en karantenetid på ti år før det kan søkes om å få tilbake autorisasjonen. Formålet med forslaget om varig tilbakekall er ikke straff, men en administrativ reaksjon som blir vedtatt på bakgrunn av formålene med tilsyn, herunder hensynet til tillit, kvalitet og trygghet. trygghet. Det er svært viktig at en styrker pasientsikkerheten med reaksjoner overfor helsepersonell som begår overgrep mot eller utviser grensekrenkende atferd overfor pasienter. Derfor er dette en svært viktig sak. Heldigvis

om tilsynsmyndighetenes håndtering av saker om overgrep mot pasienter utført av helsepersonell, og særlig av psykologer og psykiatere. Det er helt uakseptabelt at det skjer i norsk helsetjeneste. Samtidig vet vi ganske mye om at maktforholdet ofte er asymmetrisk. Det oppleves at fagpersonen, legen eller annet helsepersonell har mer makt og myndighet enn den andre. Dette er heldigvis noe som helsepersonell selv er opptatt av. De er også selv opptatt av å jobbe godt og forebyggende mot det, bl.a. i utdanningsinstitusjonene, hvor dette er viktige temaer – det å legge vekt på etikk, det å legge vekt på rolleforståelse og det å se det asymmetriske maktforholdet som

at slike overgrep skjer, at reaksjoner og saksbehandling er riktig og godt målrettet mot alvorlighetsgraden i mange av disse sakene, som sagt tidligere, at det skal skje et godt forebyggende arbeid for å motvirke risiko for at slikt skjer. Høyre støtter regjeringens forslag både når det gjelder karantenetid på to år, og også når det gjelder mulighet for varig inndragning av helsepersonells autorisasjon. Det er viktige tiltak for å sikre pasienter trygghet for å bli behandlet godt i norsk helsetjeneste, at man får den hjelpen man skal, og at man skal skjermes for å utsettes for overgrep eller utilbørlig oppførsel fra helsepersonell. Lisa

Pasien- tar i det norske helsevesenet skal vera trygge på at den behandlinga dei får, held den høgaste faglege kvalitet, og at det er vern mot vald og krenkande behandling. Helsepersonell gjer ein utruleg viktig jobb for samfunnet vårt, og det overveldande fleirtalet gjer det med fagleg integritet og respekt for integriteten og menneskerettane

godt nok målretta mot alvorsgraden i saka, at involveringa av påtalemakta må styrkast, at arbeidsgjevarar si oppfølging må betrast, at pasientar og pårørande må få styrkt sin posisjon ved mistanke om grenseoverskridande åtferd,

Dei endringane som no blir vedtekne, skal styrkja pasientsikkerheita og tilliten til helse- og omsorgstenestene. Difor er det omsynet til den ramma parten denne lovendringa legg avgjerande vekt på. Ein pasient eller brukar er i all hovudsak den svake part i relasjonen mellom helsepersonell og pasient/brukar. Å risikera å mista autorisasjonen i to år eller i ytste konsekvens varig tilbakekall er ein streng reaksjon, men at det er brei tilslutning til endringane frå høyringsinstansane, viser at regjeringas forslag treffer rett. Eg er glad for at det er ein samrøystes komité i denne saka.

Når slike hendelser skjer – og de har dessverre skjedd – må vi ta all mulig lærdom av det. Dette var årsaken til at pasientovergrepsutvalget i sin tid Regjeringen følger nå i hovedsak opp alle utvalgets anbefalinger. Lovforslagene gir Helsetilsynet flere viktige virkemidler for å kunne reagere strengere overfor helsepersonell som er til alvorlig fare for pasientsikkerheten, eller som alvorlig svekker tilliten til våre felles helseog omsorgstjenester. Lovforslagene er generelle og kan også omfatte andre sakstyper enn seksuelle overgrep og annen grenseoverskridende atferd overfor pasienter. pasienter. Regjeringen foreslår å innføre en generell karantenetid på minst to år før helsepersonell som har fått tilbakekalt autorisasjonen, kan søke om ny autorisasjon. Vi foreslår at det kan gjøres unntak fra kravet om karantenetid i særlige tilfeller, der det er klart at vilkårene for ny autorisasjon er oppfylt før det har gått to år. I de alvorligste sakene, der hvor det er grunnlag for varig tilbakekall av autorisasjonen, foreslår vi en karantenetid på minst ti år. Karantenetid vil være en sikkerhetsventil som tar høyde for at situasjonen kan endre seg over tid, også i de mest alvorlige tilfellene. Ved varig tilbakekall av autorisasjonen foreslår vi også at helsepersonell pålegges plikt til å levere inn sitt pasientjournalarkiv til Helsedirektoratet. Helsepersonell som fortsetter å praktisere selv om de er fratatt autorisasjonen, og som er en alvorlig fare for pasientsikkerheten, bør kunne forbys å yte helsehjelp. Manglende etterlevelse av forbudet bør derfor kunne sanksjoneres med tvangsmulkt. Ved at forbudet registreres i helsepersonellregisteret, vil arbeidsgivere og allmennheten få kunnskap om vedkommende er en fare for pasientsikkerheten eller ikke. Jeg er glad for at et stort flertall i komiteen støtter regjeringens forslag. Det mener jeg gir et klart og tydelig politisk signal om viktigheten av å styrke pasientrettighetene og ikke minst ivareta pasientsikkerheten. Disse endringene Stortinget nå tar stilling til, vil bedre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

Jeg vil takke komiteen for godt samarbeid og for rask behandling. Så kan jeg opplyse om at komiteen står samlet. Vi står, som vi også har sett i mediene, overfor et økende antall situasjoner med alvorlig legemiddelmangel i Norge, også utenfor kriser og katastrofer. Kompleksiteten i legemiddelmangelen øker. Det vil komme flere kritiske mangelsituasjoner framover som ikke kan løses med andre legemidler. Årsakene til legemiddelmangel er mange og uforutsigbare. Mye kan skje, fra råstoffmangel til produksjonsproblemer og ulike hindre på medisinens ferd til Norge, for det meste av dette dette kommer jo utenfra. Norge er et lite marked, og det gjør oss spesielt sårbare i legemiddelsaker som rammer mange land. Det er altså slik at bildet endrer seg i en mer krevende retning. Selv om vi har god dialog med aktørene, er det behov for bedre og mer effektive virkemidler, og for at vi kan være mer proaktive. Det handler i bunn og grunn om å sikre økt trygghet for at norske pasienter får medisinene de trenger. Det tas flere viktige grep i denne proposisjonen. Norge er Europas største parallelleksportør av legemidler i Europa per innbygger. Maksprisregulering og offentlige anskaffelser bidrar til spesielt lave legemiddelpriser i Norge, noe som gjør det lukrativt å eksportere. Vi tar nå grep slik at vi får et rettslig grunnlag som gir oss muligheten til å forby parallelleksport av legemidler i situasjoner der forsyningssikkerheten er truet, og der vi må sikre at legemidler som allerede er i Norge, forblir her. 19 av EUs medlemsland har allerede klare regler for dette, og det er på tide at vi også får det i Norge. Det trengs også et rettslig grunnlag for rasjonering av legemidler ved en kritisk mangelsituasjon, og der en ikke kan løse dette ved å tilby andre lignende legemidler. Det kan dreie seg om rasjonering fra grossist til apotek, fra apotek ut til pasient og rasjonering til helseinstitusjoner. Dette handler også om jevn fordeling til alle pasienter i hele landet. Jeg synes det er viktig å presisere at tiltak som gjelder både rasjonering og forbud mot parallelleksport, skal være forholdsmessige. Det vil si at de må være egnede og nødvendige for å håndtere en situasjon hvor det er fare for tilgangen til et konkret legemiddel i Norge. Vi snakker altså om tiltak som kun skal iverksettes i kritiske situasjoner. Her er det litt ulik ordlyd i innstillingen fra komiteen, men intensjonen er lik fra alle partier. For å få til disse endringene på en god måte og for å møte en stadig mer krevende mangelsituasjon er det viktig at myndighetene får løpende tilgang til lagerstatus hos grossister og i apotek, slik at vi skal klare å få en bedre totaloversikt enn det vi har i dag. har i dag. Med disse lovendringene er vi langt bedre rustet i møtet med kritisk legemiddelmangel, og vi kan jobbe mer proaktivt for å hindre kritisk legemiddelmangel. Det er til pasientenes beste.

Olve Grotle, Mahmoud Farahmand, Ola Elvestuen, Alfred Jens Bjørlo, Sveinung Rotevatn og Kjell Ingolf Ropstad om mer landbasert mineralutvinning og sirkulærøkonomi (Innst. 388 S (2023–2024),

På nyåret gikk flere partier på Stortinget sammen om å arrangere et mineralseminar med mange aktører både fra næringsliv generelt, fra mineralnæringen, fra myndigheter og fra politiske partier. I etterkant av seminaret her på Stortinget varslet det canadiske mineralselskapet Teako Minerals at de setter investeringene sine på pause i Canada, til fordel for prosjekter i Norge. I pressemeldingen som ble sendt ut i etterkant, henviser de bl.a. til mineralseminaret på Stortinget og det som skjer på mineralfronten i Norge. Jeg tillater meg å sitere én setning fra pressemeldingen, og i Canada bruker de engelsk, så det får bli en setning på engelsk. Selskapet

to primarily concentrate on Norway, while also maintaining a minor focus on Finland.» Fennoskandia er for øvrig en betegnelse på den skandinaviske halvøy, Finland, Kolahalvøya og Karelen. Det skjer mye på mineralfronten. I går kveld så noen kanskje på nyhetene fra Sulitjelma, hvor det nå kan bli gruvedrift igjen. Det er positive nyheter fra Sydvaranger. Ved Engebøfjellet i Sunnfjord bygger de nå ut det nye produksjonsanlegget for fullt. I Røyrvik i Trøndelag jobbes det med å ta opp igjen gruvevirksomheten. I Dalane er det mye på trappene, og la oss ikke glemme Fensfeltet i Nome i Telemark: et enormt potensial med sjeldne jordartsmineraler og så stort at EU også nå ser på at Fensfeltet kan være en vesentlig leverandør av sjeldne mineraler framover. Mange andre steder i Norge skjer det noe på mineralfronten, og det er på tide, for vi ligger etter i utvinningen av mineralene. Derfor er det bra at det er bred politisk enighet – jeg skal komme tilbake til det i et senere innlegg – og at representantforslaget som er fremmet av flere stortingsrepresentanter fra flere partier, i stor grad følger det som er regjeringens mineralstrategi. Jeg vil også benytte anledningen til å skryte av Høyre, som har lagt fram sin mineralstrategi med veldig bra innhold. Dette lover godt for framtida, og det er et bredt politisk flertall for å satse på mineralnæringen framover.

(H) [14:51:29]: Saken vi de- batterer, er – som foregående taler nevnte – av stor viktighet. Den er av stor viktighet for våre allierte, for Europa, for Norge og ikke minst for Telemark og Nome. Før jeg kommer til konklusjonen, ønsker jeg å ta et lite, historisk tilbakeblikk. På 1970-tallet lærte Vesten at avhengighet – oljeavhengighet – av land som er udemokratiske eller totalitære, har en svært stor kostnad. Den samme erfaringen gjorde vi oss da Russland gikk til invasjon av Ukraina. I dag er vi ikke lenger like avhengig av energi fra udemokratiske og totalitære stater, men vi er i ferd med å utvikle en svært usunn avhengighet av totalitære nasjoners tilgang til og prosessering av sjeldne jordarter. Over 70 pst. av den globale produksjonen av sjeldne jordarter kontrolleres av kinesiske selskaper. Kina raffinerer 89 pst. av verdens neodym og praseodym, som er kritiske i produksjonen av magneter som anvendes i elektriske kjøretøy. Dette er kun starten på utfordringen. Vi ser at tilgangen til disse kritiske innsatsfaktorene setter Kina i stand til å kontrollere prisen på markedet, det er del at disse råvarene brukes i produksjonen av sluttprodukter, som igjen eksporteres til europeiske land for å presse ned prisen på f.eks. elbiler og legge et stort press på europeiske produsenter. Norge har mulighet til å å ta en ledende global posisjon innen sjeldne jordarter. Fensfeltet i Telemark kan ha Europas største forekomst av en rekke av disse råvarene. Kommende torsdag skal det legges fram en rapport fra grunnundersøkelser i dette området. Det er stor spenning forbundet med kunngjøringen.

i dag. Vi må bruke de verktøyene vi har tilgjengelig, for å sette Norge og vår bergindustri i stand til å skape ressursuavhengighet og strategisk suverenitet for oss selv og våre allierte. Dersom vi ikke gjør det, kan prisen bli så altfor høy. Vi tåler ikke en runde til med avhengighet – strategisk avhengighet, sågar – av nasjoner som ikke deler vårt verdenssyn eller forståelsen av en regelstyrt verden.